Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sa radom, sa ovlašćenim predstavnicima poslaničkih grupa.Reč ima ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe PUPS – „Tri P“, narodni poslanik, odnosno predsednik Hadži Milorad Stošić. Izvolite. **Hadži

za.Današnja sednica je verovatno i poslednja plenarna sednica u ovom sazivu Narodne skupštine na kojoj će se voditi diskusija o zakonskim i ostalim predlozima koji su na dnevnom redu.Zakoni koji su predloženi i u današnjoj su raspravi, svakako su veoma važni zakoni. U svakom uređenom društvu zakoni koji se odnose na izbor nosioca vlasti, članova parlamenta i šefova država, predstavljaju pravnu materiju

ali i konsultacija sa predstavnicima civilnog društva, sektora i naučnih institucija.Kao predstavnik stranke koja čini deo vladajuće većine, mogu da kažem da smo mi

svesni potrebe da se što pre postigne kompromis i usvoje valjana rešenja koja bi zadovoljavala što je moguće širi broj političkih subjekata u državi.Istovremeno želim da kažem da onaj ko svesno i svojevoljno nije učestvovao u dijalogu, odnosno ko nije davao apsolutno nikakve konstruktivne predloge, sada ne može ni biti bilo kakvo moralno pravo da nešto prigovara usvajanju predloženih promena promena u izbornom zakonodavstvu.Što se tiče krovnog Zakona o izboru narodnih poslanika, tu su uglavnom zadržana dosta dosadašnja osnovna načelna rešenja. Poslanici će se i dalje birati na osnovu izbornih lista metodom najvećeg količnika, uz cenzus od 3%, dok će posebna pravila i pogodnosti ostati za liste nacionalnih manjina. A novost je da će umesto uobičajenih 10.000 overenih potpisa birača, ove partije moći da podnesu listu sa 5.000 overenih potpisa birača.Međutim, bitnije promene se odnose na neka tehnička pitanja u postupku organizacije samog glasanja.Kada bude usvojio, u čitavom tom postupku značajnu ulogu će preuzeti i lokalne izborne komisije na nivou gradova i opština, kojih po sada važećim rešenjima u postupku republičkih izbora nema. One će biti nadležne da svojim rešenjima određuju biračka mesta i što je još važnije, da one obavljaju poslove oko formiranja glasačkih odbora u stalnom i proširenom sastavu na tim biračkim mestima na svojoj teritoriji, jer je sve to do sada bilo rađeno u RIK-u ili preko njega, čime se u suštini gubilo znatno vreme u komunikaciji između ljudi sa lokala i članova RIK i zaposlenih u stručnim službama.Ovim promenama značajni deo tih poslova izmestio bi se iz RIK-a na lokal, a time bi se trebalo postići da se oni brže i efikasnije izvršavaju, s obzirom da se ljudi po opštinama u velikom broju slučajeva i lično međusobno poznaju.

za predaju liste pomeren je sa sadašnjih 15 na 20 dana pre održavanja izbora, što se opravdava potrebom da se ostavi vreme za eventualna sudska osporavanja, kako bi posle, kada se proglasi zbirna izborna lista više ne bi bilo pravnih mogućnosti obara.Posebnim članom zakona stvorena je pravna mogućnost da se na području Kosova i Metohije može odustati od ovih pravila zarad bezbednosti tog glasanja i tu ćemo svi zajedno morati da se dobro pripremimo za predstojeće izbore, kako nam se ne bi ponovio slučaj sa referenduma, da se delu našeg delu našeg stanovništva grubom zabranom samozvanih prištinskih organa izjašnjavanje znatno otežalo ili bilo gotovo onemogućeno.U prelaznim odredbama predviđeno je da će za predstojeće izbore RIK biti dodatno proširen sa šest članova i zamenika na predlog parlamentarne opozicije koja je učestvovala u međustranačkom dijalogu, a lokalne izborne komisije u birački odbor u stalnom sastavu sa po jednim članom i jednim zamenikom, takođe na predlog te opozicije.Važne promene izvršene su i u postupku utvrđivanja izbornih rezultata. Dosadašnja rešenja nisu davala mogućnost da se glasanje na nekom biračkom mestu ponovi ako niko nije stavio prigovor u zapisnik, a naknadnom kontrolom se utvrde nelogičnosti i greške u zapisniku ili neslaganje rezultata iz zapisnika sa faktičkim brojnim stanjem listića spakovanim u određene koverte i vreće.Podsetiću da smo mi u nekoliko prošlih izbornih ciklusa imali i takve slučajeve gde je RIK morao da radi tzv. anuliranje rezultata sa biračkih mesta, kojih je 2016. godine bilo čak do 15 slučajeva, a sve to je dodatno raspirivalo sumnju u rad izbornih organa, same rezultate i doprinosilo podizanju političkih tenzija u najosetljivijim momentima.Po usvajanju novih rešenja to više neće biti slučaj. Sada će lokalne komisije i RIK moći da po službenoj dužnosti, čak i ako nema formalnog prigovora u takvim situacijama, da odluče da li je moguće utvrdi stvaran, tačan tačan rezultat, pa će učiniti, ako je moguće, ako nije onda će postojati pravni osnov da se glasanje ponovi.Novinu predstavlja i mogućnost kontrole po uzorku izbornog materijala na zahtev stranke koja je osvojila više od 2%, a manje od tri glasa na izborima gde će vršiti ponovno prebrojavanje na delu ili u pojedinačnim situacijama u određenim slučajevima, čak i na svim biračkim mestima u pojedinoj opštini.Treća grupa važnih promena odnosi se na povećanje mogućnosti za eventualne žalbe u postupku. Pošto su uvedene lokalne izborne komisije, sada će podnosioci prigovora i žalbi moći da se najpre obrate njima, pa da se nakon njihove odluke žale RIK-u, pa da se na kraju na odluku RIK-a eventualno dalje žale Upravnom sudu. Svi rokovi za žalbe su produženi sa 24 na 72 sata od uočene nepravilnosti, odnosno zatvaranja biračkog mesta, a sve odluke o ovim postupcima će se obavezno kačiti na sajtove lokalnih izbornih komisija i sajtu RIK.Mislim da se RIK.Mislim da se ovim novim rešenjima na zaštiti i kontroli izbornog prava apsolutno nema šta prigovoriti. Šta više, mi ćemo u praksi najverovatnije imati jednu usporavanje saopštenja zvaničnih konačnih rezultata izbora od strane izbornih komisija, ali kada se oni budu napokon utvrdili više niko neće moći da dovodi u pitanje njihovu zakonitost i legitimitet.Novi Zakon o lokalnim izborima najvećim svojim delom prati nova rešenja koja su već predložena i za Zakon o izboru narodnih poslanika. Kod predlaganja izbornih lista napušta se dosadašnje rešenje od 30 potpisa po kandidatu za odbornika za opštine preko 20 hiljada birača, a ukupno 200 potpisa za opštine koje imaju manje od tog broja.Predloženo je da se minimalni broj potpisa određuje preko skale počev od 200 potpisa birača u opštinama do 20 hiljada birača, pa tako po skali 300 potpisa u opštinama do 30 hiljada birača, 500 potpisa za opštine do 50 hiljada birača, 600 potpisa za opštine do 70 hiljada, 800 potpisa

Ova rešenja imaju za cilj da omoguće veću političku ponudu, pogotovo u manjim opštinama gde imamo slučaj da postoji puno birača koji se pravno moraju voditi u biračkom spisku prema mestu prebivališta, ali neretko u tim mestima odavno već ne žive, pa je postupak kandidovanja u praksi bio znatnije otežan.U postupcima prigovora i žalbi u izbornom postupku odlučivaće lokalna izborana komisija, u drugom stepenu Viši sud sa područja te opštine.U Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti najvažnije izmene su vezane za ograničenje maksimalne visine stranačke članarine fizičkih lica na 3.000 dinara na godišnjem nivou i drukčijeg odnosa javnih sredstava koji se daju za izbornu kampanju, jer će se deo koji se pre izbora deli svim podnetim listama podjednako sada povećati sa postojećih 20% na 30% ukupnog iznosa koji se odredi, a samim tim se i smanjuje deo koji će dobijati samo liste koje preskoče izborni cenzus sa dotadašnjih 80% na 65%.Ako se sprovodi drugi krug predsedničkih izbora precizira se da će se ovih 65% deliti srazmerno broju glasova koji osvoje dva kandidata u drugom krugu, i to je daleko privlačnije rešenje, jer je do sada važećim zakonskim odredbama svih 80% sredstava namenih za drugi krug dobijao konačni pobednik tj. predlagači izabranog predsednika.Pored ovog paketa zakona vezanog za izbore na današnjoj sednici nalazi se i veoma bitan Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu. Ovaj zakon je bio dugo najavljivan, čak su u nekim ranijim skupštinskim sazivima bili upućivani konkretni predlozi u parlament, ali dalje od toga se nije išlo. Ovog puta je dobro što se stvaraju mogućnost da se ova oblast preduzetništva napokon prepozna u pozitivnim propisima i da se time nešto konkretno uradi na pružanju pomoći teže zapošljivim kategorijama stanovništva, kao i onima u ruralnim i pograničnim krajevima naše države.Inače, PUPS, kao partija socijalne pravde, je u prethodnom periodu insistirala na donošenju ovog zakona i pored javnog sektora i privatnog sektora imamo jedan vid zapošljavanja, a to će upravo omogućiti ovaj Zakon o socijalnom preduzetništvu.Predlogom zakona se predviđa da će onim preduzetnicima, privrednim subjektima i udruženjima građana koji se opredele da posluju po sistemu socijalnog preduzetništva biti omogućene određene olakšice svih vrsta – direktna pomoć kroz dotacije, poreske olakšice, davanje prostora za rad po povoljnim uslovima i druge olakšice, ali će istovremeno takvi morati da ispune i određene zahteve, među kojima su najvažniji da će najmanje 50% ostvarene dobiti morati da se reinvestira u ovakve programe podrške društveno osetljivim grupama ili da se daju u namenske donacije u ove svrhe. Takođe, subjekti koji uđu u ovaj sistem moraće da obezbede i učešće u donošenju odluka zaposlenih korisnika, kao i da podnose redovne izveštaje o svom poslovanju. Našoj Vladi će predstojati da to kraja ove godine, kada zakon treba da počne sa primenom, sačini i usvoji program razvoja socijalnog preduzetništva, tako da se treba nadati da će početkom naredne 2023. godine sve biti spremno da se zakon konkretizuje u praksi i da da prve očekivano pozitivne efekte.Poštovani narodni poslanici, usvajanjem paketa predloženih izbornih zakona stvorićemo jedan solidan osnov za sprovođenje svih predstojećih izbora, ali na kraju današnje rasprave, mislim da bi bilo dobro da predložim da se u novom sazivu parlamenta pokrenu i neke druge teme vezane za izborni sistem koje do sada nisu bile dotaknute, a to je sam sistem i način raspodele poslaničkih, odborničkih mandata u užem smislu.Stranke koje su učestvovale u dijalogu su iznosile različite stavove po ovim pitanjima, ali mislim da je većina predstavnika iznela načelan stav da su postojeća rešenja od pre decenije odavno zrela za ozbiljnu analizu efekata u praksi i potencijalnu reformu, a uz postizanje što je moguće šireg konsenzusa.Verujem

Mišljenja smo da, nakon izbora, novi skupštinski saziv treba da otvori široku javnu debatu o ovoj temi na način kako smo imali oko ustavnih amandmana usvojenih prošle godine.

P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati za.Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, poštovana ministarko sa saradnicima, zahvaljujem se na pažnji.

Zahvaljujem.Uvažena potpredsednice Narodne skupštine Republike Srbije, gospođo Kovač, poštovana ministarko Obradović, poštovani predstavnici ministarstva, ne želeći da umanjim i minimiziram značaj svih svih i pojedinačno bilo kojeg zakonskog predloga, ja ću kao šef poslaničke grupe, jer smatramo da je to jako važno i da je važno da građani Srbije znaju šta se dešavalo tokom međustranačkog dijaloga, govoriti pre svega, o setu izbornih zakona, a u nastavku današnje rasprave moje uvažene koleginice će govoriti o preostalim zakonskim predlozima.Dakle, hajde da budemo potpuno otvoreni prema građanima Srbije, a i sami da se prisetimo nekih činjenica. Da li je i kada došlo do pominjanja reči „izborni uslovi“ od strane bilo koje političke partije u parlamentu od 2008. do 2019. godine? Podsetiću vas da kada je reč o izbornom zakonodavstvu, promenjena je samo jedna stavka koja se tiče finansiranja političkih stranaka, jer je prioritet bila ušteda. Štedelo se tamo gde ima, ne može se štedeti tamo gde nema novca, dakle ušteda sredstava koja su se usmeravala ka finansiranju političkih stranaka. Smanjio se iznos sredstava.Dakle, od 2008. do 2019. godine mi nemamo ni jednu promenu kada je reč o izbornim uslovima. Tada je sve uredu. Da li je tako? Tada svi učestvujemo na izborima. Ni jedna parlamentarna stranka do 2019. godine, a bilo je i onih iz redova opozicije ovde u poslaničkim klupama, nisu pominjali izborne uslove. Danas mi govorimo kako je nešto solidno, kako je nešto dobro. je nešto dobro. Dajte da budemo potpuno iskreni i potpuno otvoreni.Mi danas govorimo o ustupcima koje je vladajuća koalicija učinila prema vanparlamentarnoj opoziciji. Sa druge strane, da vanparlamentarna opozicija u ovom trenutku u Srbiji ima odgovornost kakvu ima naša vladajuća koalicija, siguran sam da da ne bi učinila ovakve ustupke i da ne bi prihvatila ovakve predloge.Dame i gospodo, 2019. godine mi dolazimo do priče izbornih uslova. Ako se sećate, tada jedan deo opozicije napušta parlament pa traže vanredne parlamentarne izbore. Kada shvataju da bi vanredni parlamentarni izbori doveli do njihovog političkog kraja i političkog kraha, onda moraju nekako da iskalkulišu i prisetili su se izbornih uslova, ali zaboga, neće o tome u martu 2019. godine da razgovaraju ovde zajedno sa nama i sa predsednicom Narodne skupštine Republike Srbije, Majom Gojković, koja je zakazala sastanak da da razgovaramo o tome kako da unapredimo parlamentarni dijalog, parlamentarnu praksu, kako da implementiramo sve ono što je sadržano u izveštaju Evropske komisije, a tiče se konkretno rada Narodne skupštine Republike Srbije. Ne, oni ne žele da razgovaraju sa nama, nego sasvim slučajno žele sa evropskim parlamentarcima. Prihvatili smo i to.Mnogi nas pitaju - zašto ste to prihvatili? Mi nemamo šta da krijemo. Da smo u tom trenutku odbili evropske parlamentarce, bilo bi da mi ne želimo fer i demokratske izbore i bilo bi da želimo nešto da prikrijemo i da nešto u izbornim uslovima kada je reč o Srbiji nije

što se tiče vanparlamentarne opozicije, tada se prisetila izbornih uslova. Trebao je razlog da bi se izbori prolongirali. Pozivaju evropske parlamentarce, ne zato što veruju u to da će evropski parlamentarci doneti najkvalitetniji modalitet kada govorimo o izbornim uslovima, već da bi pokušali preko evropskih parlamentaraca da izvrše pritisak na vladajuću koaliciju i da bez izbora dođu do vlasti i privilegija. To je čista istina. To je istina.Danas kada neko kaže, čujem od ovog dela opozicije, bojkot je razlog zašto je nastavljena druga faza međustranačkog dijaloga. Nije tačno. Bojkot je propao. Propao je scenario koji je planiran nakon bojkota, šest meseci nakon bojkota, a to je da se destabilizuje Srbija, da se izazovu protesti, da se izazovu nemiri i na taj način da proba da se preuzme vlast. To je propalo. I to nije bio nikakav razlog.Razlog je taj što smo se mi nakon prve faze međustranačkog dijaloga dogovorili da nakon izbora nastavimo sa drugom fazom međustranačkog dijaloga i da otvorimo i druge teme, jer mi kao vladajuća koalicija smo mnogo puta rekli, Srbija je demokratska i slobodna država i naravno da izražavamo spremnost da uvek razgovaramo o izbornim uslovima i naravno da izražavamo spremnost da sagledamo svaku sugestiju i predlog koji može da poboljša izborne uslove.Sa druge strane, imate farsu i zamajavanje javnosti i pokušaj da od čitavog procesa od sebe naprave žrtvu kako bi ih prepoznao neko u Srbiji kao žrtvu i možda privukli njegovu pažnju ili dobili njihovu podršku. Ni to im nije uspelo.Veoma je važna bila inicijativa predsednika Narodne skupštine Republike Srbije, u dogovoru sa predsednikom Republike, da se ovaj dijalog vodi na dva koloseka, koloseka, da nastavimo međustranački dijalog, ali da se razgovara i sa političkim strankama koje ne žele da razgovaraju sa evropskim parlamentarcima. Ako govorimo o izbornim uslovima, ne možete vi isključiti ni jednu političku stranku, ne možete je degradirati - sa ovom parlamentarnom strankom hoćete da razgovarate, a sa ovom vanparlamentarnom strankom nećete da razgovarate.Dakle, smatramo da je to bila veoma dobra inicijativa i kada smo poslednji put imali sastanak sa predstavnicima Evropskog parlamenta pre nekoliko dana, jedno od pitanja predstavnika Evropskog parlamenta je bilo – da li ćemo mi stići da implementiramo sve ovo što smo dogovorili? Ja mislim da su oni promašili i temu i adresu.Prvo, ne treba da se obraćaju nama, vladajućoj koaliciji, da to pitanje postavljaju nama. Zašto? Zato što su u martu mesecu još dobili poziv od predsednika Narodne skupštine Republike Srbije da se započne sa drugom fazom međustranačkog dijaloga. Oni nisu putovali, pandemija je bila problem. Mogli smo on-lajn. Toliko se sastanaka održalo, važnih sastanaka održalo on-lajn, mogli smo i mi on-lajn održati i međustranačke dijaloge.Danas kažu – usvajate zakone u godini neposredno pred izbore. Kada da ih usvajamo? Datum i termin nastavka međustranačkog dijaloga su definisali evroparlamentarci, ne vladajuća koalicija. Vladajuća koalicija je u dogovoru sa drugim vanparlamentarnim strankama imala kontinuitet u razgovorima, mislim na vanparlamentarne stranke koje nisu želele razgovore sa evropskim parlamentarcima, imala kontinuitet u razgovorima i tu je pokazan jedan visok stepen i političke tolerancije i političke kulture. Ono što je veoma važno, pokazan je jedan visok stepen političke odgovornosti.U kom smislu? Nije svedena priča samo na izborne uslove. Razgovaralo se i o nacionalnim i državnim interesima. Podsetiću vas, predsednik države, pre nego što je izašao pred poslanike, sastao se sa vanparlamentarnom opozicijom i predočio im izveštaj o trenutno najvažnijem nacionalnom i državnom pitanju, pitanju Kosova i i Metohije.Dakle, da bi na kraju nas doveli oni koji su pozvali evropske parlamentarce u jednu paradoksalnu situaciju, dakle oni dovode evropske parlamentarce, oni sve vreme insistiraju na razgovorima sa evroparlamentarcima, dolazimo do konačnog dokumenta koji treba da usvojimo i oni odjednom ne prihvataju taj dokument, ne prihvataju nacrt dokumenta koji su izradili evropski parlamentarci.Danas sam čuo ovde da su postojali neki predlozi u tom nacrtu kada je reč o manjinama. Ja se ne sećam da je bilo tog predloga, ne sećam se da je bilo predloga o manjinama. Ne sećam se da je bilo predloga o jemstvu i ne znam šta je spominjano.O tome nismo ni razgovarali, niti je to bio predlog evropskih parlamentaraca. Sve ono što je bio predlog evropskih parlamentaraca, mi smo prihvatili. Sve ono što je dogovoreno u drugoj fazi, na drugom koloseku, je prihvaćeno. Ja ne znam šta još?

kao što smo imali i tokom prve faze međustranačkog dijaloga i sve ono što je dogovoreno implementiraćemo na narednoj sednici Skupštine, poštujući procedure koje nam je upravo definisao izveštaj evropske komisije, a to je - nema akata po hitnom postupku, nego sve idemo po redovnom postupku. Znači, zakonski predlog pristigne u parlament, odleži dve nedelje i onda se nađe na dnevnom redu. I ovaj saziv je u poslednjih ne znam koliko godina jedan od retkih saziva koji je imao najmanji broj akata usvojenih po hitnom postupku i koji je uspeo da implementira sve ono što je sadržano u izveštaju evropske komisije, a tiče se konkretno rada Narodne skupštine Republike

jer video sam da jedan deo opozicije ne zna šta priča kada govori o suštinskoj reformi izbornog zakonodavstva. Svi zajedno smo bili na sastanku i tragikomično je kada oni koji se bore za 3% kažu bilo bi dobro da u Srbiji bude većinskog izbornog sistema. Da li oni uopšte znaju šta podrazumeva većinski izborni sistem?Oni kažu - danas imate jednopartijsku Skupštinu. Ne, imamo Skupštinu koja je glas naroda. Pa, kako bi ta Skupština izgledala kada bi bio većinski izborni sistem, da li su se uopšte zapitali?Sa druge strane, SPS smatra da proporcionalni izborni sistem u ovom trenutku jeste politička realnost u Srbiji. Možemo o razgovarati o nekom kombinovanom ili mešovitom izbornom sistemu, u kontekstu proporcionalno personalizovanog izbornog sistema, ali za to je potrebna javna rasprava, jedan širok konsenzus svih relevantnih političkih činilaca. Za to smo uvek spremni. Ali, da nam neko kaže odgovara nam većinski sistem, zaista deluje tragikomično.Ja mislim da smo mi kao deo vladajuće koalicije koji je učestvovao u razgovorima uspeli da realizujemo onaj ključni cilj, a naš cilj je bio da, poštujući različitosti, dođemo do kompromisa. I mislim da smo to uspeli na ovom drugom koloseku.Što se tiče prvog koloseka, tu neka odgovore daju oni koji su pozivali evroparlamentarce. Ja sam samo jedno pitanje postavio evroparlamentarcima, pošto smo mi svi zajedno imali 45 minuta za razgovor, a mi predstavljamo građane Srbije, i to koliko miliona građana Srbije, a vanparlamentarci su narednog dana imali tri sata za razgovor, i to u sedištu Evropske unije, ja sam zamolio predstavnike Evropskog parlamenta samo da pitaju tu, nazovite proevropsku opoziciju, pošto je tada upravo završen bio referendum - da li se oni zaista zalažu za evropske integracije Srbije ili ne? Zašto se nazivaju proevropskom? Kako mogu biti proevropski, a glasati protiv i voditi kampanju protiv referendumskog pitanja koje treba da ubrza proces evropskih integracija u Srbiji koji se tiče konkretno vladavine

da rešenja koja se nalaze u ovim zakonskim predlozima, taksativno ću samo preći preko nekoliko rešenja za koja smatram da su važna, dakle, biće formirano nadzorno telo za praćenje medija u odnosu šest članova REM-a plus šest članova vanparlamentarne opozicije, dakle, nema predstavnika vladajuće koalicije jer se želi ravnomerna zastupljenost u medijima a oni definitivno ne razumeju šta znači ravnomerna zastupljenost u medijima. mi kažemo - ravnomerna zastupljenost u medijima, mislimo na tematske debate na javnom servisu, gde prikažete program, ljude koji su garant za realizaciju tog programa, ukrstite koplja, a građani na izborima neka odluče kome će ukazati poverenje. Ne, oni kada kažete - ravnomerna zastupljenost u medijima, smatraju da treba da se bave uređivačkom politikom medija.Mediji moraju da ostanu autonomni i slobodni. I 2000. godine je neko napravio Strategiju o privatizaciji medija, da vas podsetim, kada je većina medija privatizovana. Jel ste hteli kapitalizam - dobili ste ga. Odakle vam danas potreba da se bavite uređivačkom politikom privatnih medija? I kako to privatnim medijima mi možemo da definišemo pravilnik? Mi pravilnik možemo da definišemo Javnom servisu i oni će taj pravilnik ispoštovati.Ali, znate šta kaže, recimo, Javni servis Vojvodine? Dobili smo informaciju, pošto je predsednik Skupštine uputio pismo svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, Javni servis Vojvodine kaže da ima tri ili četiri emisije političkog karaktera i da su u te tri ili četiri emisije političkog karaktera više bile prisutne opozicione političke stranke i vanparlamentarne opozicione političke stranke nego stranke vladajuće koalicije. To je zvaničan dokument koji smo dobili od Radio-televizije Vojvodine.Drugo, nemojte da tek tako prelazimo preko RIK-a. To je nešto što oni sigurno nama ne bi učinili.

Dakle, vanparlamentarne stranke. Vi znate da je zakon jasno definisao na koji način se formira RIK, na osnovu broja poslanika koji osvoji određena izborna lista, pa shodno tome dobija i broj članova RIK-a i zamenika članova RIK-a. Po prvi put se nekome daje kao na tacni - izvolite, dobili ste šest, a vi opredelite kojih će to šest biti. Oni ne znaju ni koga će da predlože. Oni nisu za referendum ni popunili sva mesta. Oni daju javni konkurs da bi došli do ljudi koji će da čuvaju biračka mesta i koji će da čuvaju biračke kutije i predstavljaju sebe kao neku alternativu. Kakva je to alternativa u Srbiji?Da se vratim na izborne zakone. Dakle, što se tiče glasanja van biračkog mesta koje nam se vrlo često spočitavalo evo definisano je vrlo jasno - troje ljudi odlazi na glasanje, gde jedan obavezno mora biti iz redova opozicije. Eto rešili smo i to pitanje.

se tiče nacionalnih manjina, meni je poznato da smo razgovarali o jednoj temi, a to je da snizimo broj potpisa koji je neophodan za nacionalne manjine sa 10 hiljada na pet hiljada i tu se izašlo u susret.Što se tiče funkcionerske kampanje koja im je vrlo često nekako trn u oku, znate SPS smatra i mi smo to definisali u platformi koju smo predali predsedniku Narodne skupštine i evroparlamentarcima da iako su izbori Srbija ne sme da stane, nosioci javni funkcija moraju da rade svoj posao i dok je i kampanja i posle kampanje, ali da jesmo za to da se nađe određeni modalitet koji će zadovoljiti opoziciju da to ne bude funkcionerska kampanja i mislim da je nađena jedna prava mera za to koja je definisana kroz zakonske predloge.Što se tiče finansiranja političkih aktivnosti, tu smo izašli i više u susret od onoga što je opozicija tražila. Oni su tražili da sredstva preraspodelimo 30 prema 70, mi smo dali predlog 35 prema 65. Dakle, izašlo im se u susret i više nego na iznosu od onoga koji su očekivali.Produžen je rok za žalbe, o tome je već bilo reči, sa 48 na 72 časa. U izbornoj administraciji, dakle, definiše se i taj srednji nivo. Pored RIK-a imaćemo sada i lokalne izborne komisije. To nije bio stav ni vladajuće koalicije, ni opozicionih političkih stranaka, to je, čini mi se, bio stav OEBS-a i ODIR-a. Mislim da je to nešto što smo prihvatili, pre svega kao zaštitu i kontrolni mehanizam. Svaka opoziciona lista koja ostvari rezultat od preko 2% može izvršiti proveru materijala na uzorku od vrlo jasno definisano, u svakom trenutku možete proveriti birački spisak koji je ažuriran. Dakle, da li je neko glasao umesto vas ili nije glasao umesto vas, da otklonimo i tu famu već jednom.

Dakle, da imamo žreb kada je reč o predsedničkim kandidatima. Jasno je zašto su to želeli, ali to je potcenjivanje građana Srbije. Zar misle da su građani Srbije nepismeni pa neće imenom i prezimenom pročitati ko je kandidat za predsednika nego će gledati po broju? Nemojte da toliko potcenjuju građane Srbije. Ali, evo, izašli smo u susret i kada je reč o žrebanju.Evo, i danas izaći u susret i kada je reč o amandmanima, pošto je bilo dodatnih predloga. Opet se izlazi u susret i biće prihvaćeni svi amandmani koje je podneo kolega iz opozicije, ja verujem da će biti prihvaćeni.Dakle, ja ne znam šta još može u ovom trenutku da učini vladajuća koalicija osim, i sa time završavam, dakle, kada govorimo o kontrolnim mehanizmima, mislim da je kolega Marijan Rističević to maločas pričao, imate osam i po hiljada biračkih mesta. hiljada biračkih mesta opozicija će imati najmanje od 10 do 20 ljudi. To je 85.000 posmatrača. Ako nisu sposobni sa tih 85.000 posmatrača puta dva, da proprate izbore, onda zaista ja ne znam šta više mogu da kažem.Dakle, nemoguće je da u ovom trenutku i na osnovu svega ovoga što smo učinili bilo ko postavi pitanje legitimnosti izbora.Još jednom ponavljam, smatram da je vrlo važno to što smo razgovore vodili na dva koloseka i što smo na ovom drugom koloseku imali jedan kontinuitet u razgovorima na inicijativu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, kolega Milićević je propustio jednu stvar da kaže zato što po Zakonu o izboru narodnih poslanika jedan birač može da potpiše više kandidatura. Budite uvereni da će opozicija sa jedva prikupljenih 10.000 glasova verovatno multiplikovati i broj lista i da ono što mi očekujemo da će biti do dvadesetak izbornih lista može da bude i premašeno. Dakle, u toj situaciji od izašlog biračkog tela gotovo 10% će biti članovi biračkih odbora na strani opozicionih stranaka koji predlože te liste.Dame i gospodo narodni poslanici, vama je svakako poznato da smo mi otvorili dva muzeja – Muzej savremene umetnosti i Narodni muzej. To su oni bili zatvorili, ali su u vreme dok su oni vladali otvorili jedan najveći muzej na svetu – cela Srbija je bila muzejski eksponat. Srbija koja, ne da nije napredovala, već nazadovala, Srbija sa starim, lošim putevima, Srbija bez autoputeva, i ono što je bilo bilo je sasvim loše, Srbija bez bolnica, Srbija bez kliničkih centara, Srbija bez škola, Srbija sa razoružanom vojskom, Srbija bez obučenih kadrova, Srbija potpuno zastarela koja je išla nazad, u pravcu pećinske Srbije ili Srbije, kasnije Srbije, osnivača Srbije, Stefana

To je neki moj osećaj, jer po njima izgleda da su im Tanja Fajon i Viola fon Kramon daleko dragocenije i važnije od osnivača srpske države, Stefana Nemanje.Stefan Nemanja je rekao da nema naroda bez zemlje i mi moramo čuvati našu zemlju. Ali, da vas ja podsetim, sem što su od naše zemlje napravili najveći muzej, da vas podsetim kako smo mi kukali 2012. godine. To kolega Martinović sigurno pamti.Dakle, u vreme kada smo tražili izbore samo godinu dana ranije da zaustavimo propadanje tog muzeja koji su oni napravili od Srbije, nismo mogli da dobijemo iako se okupilo dva puta preko 100.000 ljudi na protestima koji su bili prijavljeni u skladu sa zakonom. Dakle, nije bilo moguće.Od medija, oni koji se zalažu za slobodu medija zalažu se za slobodu svojih medija, odnosno da mediji budu slobodni pod njihovom kontrolom, da streljaju sad, jel, urednike i da, šta su rekli, da pohapse urednike, vlasnike. Da vas podsetim, u njihovo vreme jednog su i uhapsili. Zvao se Raja Rodić, osnivač „Glasa javnosti“ i „Kurira“.U „Kurir“ su upadali u to vreme sa policijom, u „BK televiziju“ koju su zatvorili su ušli dugim cevima i zaustavili jednu televiziju koja je, po meni, bila sasvim normalna i koja je, onako, bila veoma politički neostrašćena, za razliku od nekih drugih televizija. To je bila njihova sloboda medija.Nismo mi podelili nacionalne frekvencije. U to vreme sve nacionalne frekvencije su podelile stranke bivšeg režima. Nisu naše supruge bile urednice u RTS-u, nego su njihove supruge i njihovi uređivački timovi su ušli u RTS i do dana današnjeg su ostali.Dakle, nismo mi zabranjivali štampane medije. Oni su zabranili, čini mi se, list koji se, dok su vladali, koji se zvao „Nacional“ koji je bio najtiražniji. Nije niko od nas nas bio na neprijavljenim demonstracijama, niti ih je vršio. Oni su tukli ljude i na prijavljenim javnim okupljanjima, a jednog demonstranta su tom prilikom i ubili.Dakle, ubili.Dakle, ništa od toga mi nismo radili, a samo smo tražili godinu dana da izbori budu prevremeni. Izborne zakona nismo ni smeli pomenuti, a kamoli tražiti promenu izbornih zakona u našu korist. Nismo smeli zamisliti da vanparlamentarne stranke imaju neki termin u RTS-u, to je bilo nemoguće. Vanparlamentarnih stranaka nije bilo, a pobogu, još da budu neregistrovane političke stranke, nevladine organizacije ili antivladine organizacije, udruženja građana koje nisu registrovane kao političke strane koje primaju novac spolja, što političke stranke ne mogu i zakonom je zabranjeno, to nisi mogao zamisliti. Zamisli u njihovo vreme vanparlamentarne stranke nisu mogle, zamisli još vanparlamentarne neregistrovana stranka. Pa, mogao si da se ubiješ, ali takva osoba, predstavnik takve organizacije nije mogla tamo da se nađe. I registrovane stranke su veoma retko dobijale priliku da u informativnim emisijama RTS-a se nađu na tom programu.Sada, oni koji ničim nisu garantovali slobodu osim sami sebi, nisu hteli ni godinu dana ranije da pomere rok za izbore da se Srbija što pre izvuče iz blata, jer to je po meni bio nacionalni interes da se odustane čak od vlast, da sami vide da imaju podršku 20% građana u tom trenutku i da kažu – ljudi, mi smo sve upropastili do sada, hajde da damo šansu da na izborima godinu dana ranije možda neko drugi pobedi i pokuša da zemlju izvuče iz krize.To nije jednostavno bilo moguće. Sa 127 poslanika i 20% podrške rejtinga, vladali su do poslednjeg dana do koga su mogli da vladaju. Kako su postupali sa političkim protivnicima u kampanjama, ja sam najbolje osetio, jer sam kao protiv kandidat Borisu Tadiću na Svetog Stefana bio mučki prebijen u centru Beograda, a da pri tome su mediji izvestili tamo neki sporedni portali, negde tek treći dan posle prebijanja.Dakle, nikom nije bilo poznato da je jedan protivkandidat, kakav je – takav je, Borisu Tadiću bio prebijen u centru Beograda i da tom prilikom nisu našli za shodno da se izvine, već su čak rekli da je pod uticajem alkohola napao grupu mladića od deset momaka. Nikada nismo saznali šta je ta grupa itd. Bili su veoma surovi i sirovi dok su bili na vlasti, i sada mi činimo ustupak.Prošli put kada sam činio ustupak, gospodine Martinoviću, nisam baš dobro prošao. Prošli put sam ovde došao na Svetog Marka 2020. godine i oni, vernici iz Dveri, veliki vernici, na Svetog Marka između dva konja me prebili magarcem. Dakle, kad smo hteli da im olakšamo prikupljanje potpisa. To za vreme njihove vlasti nisi mogao zamisliti, da opštinski organi pomognu u skupljanju potpisa ili, bože moj, kao ovim predlogom da jedan birač može da potpiše više kandidatura, pa na takav način imamo više lista kada izađemo na izbore, jer je bilo kontra nego danas.Vladajuće stranke su imale niz tih izbornih lista i većinu u RIK-u i biračkim odborima. Najsnažnija stranka, Srpska radikalna stranka, koja je kasnije prerasla u Srpsku naprednu stranku, one su imale biračke odbore i pokušavale da opoziciju održe u životu koliko se to moglo. Ali to su bila organizovane partije, za razliku od ovih, spolja kreiranih, ne kreativnih, već spolja kreiranih nesrećnika, koji demokratiju doživljavaju, a ja im kažem – postoje države bez demokratije, postoje države bez demokratije, ali nema demokratije bez države, a oni bi državu da sruše.Oni demokratiju doživljavaju kao imperijalni proizvod koji treba da im daju Englezi, Amerikanci, Tanja Fajon i Viola fon Kramon, da im naruči demokratiju, dve, tri kofe, pa da im donese u Beograd. Ali demokratija nije imperijalni proizvod koji se da usaditi narodu tek tako. Demokratija je pre svega proces i u tom procesu opozicija ne može da preti streljanjem, vešanjem, ubijanjem, jurenjem po ulicama, silovanjem, pučevima, nasilnim promenama vlasti itd. i pri tome čineći niz krivičnih dela. Dakle, ne možete imati demokratiju protiv opozicije, dela, velikog dela opozicije, koja se zalaže da nasiljem osvoji vlast, jer nasilje ne može da bude demokratija.Sve što mi njima želimo da učinimo i sve što možemo da učinimo, mi im činimo. Znači, cenzus smo skinuli sa 5% na 3%, a oni umesto da pohvale to, jer većina njih teško može i 3% cenzusa da pređe, oni su za to rekli da menjamo zakon uoči izbora itd, iako ta odredba treba da pomogne njima da uđu u parlament i da građani koji su glasali za njih budu zastupljeni. Oni su tvrdili da je to, ne znam, promena izbornih zakona pred same izbore, da to nije u redu itd. Čak i Tanja Fajon je bila stala na njihovu stranu.Danas, za razliku od njihovog vremena, imate njihovog kablovskog operatera. Eno, javio se Šolak od Sautemptona da podrži Đilasa od Mauricijusa, tvrdeći da srpski narod živi u naučnoj fantastici, u matriksu itd. Ni u naučnoj fantastici ne možete toliko da zaradite, tolike pare, da vozite tri „falkona“. Od te naučne fantastike najviše su Đilas i gospodin Šolak imali koristi. Dakle, ne bi danas kupovali Sautemptone da su taj kapital napravili negde napolju, što bi bilo nemoguće, ne bi danas kupovali fudbalske klubove i na Mauricijusu imali 619 miliona evra.Znači, imaju kablovskog operatora, imaju 30 luksemburških registrovanih kanala koji, navodno, reemituju program, u principu lažu, program se pravi u Beogradu. Znači, imaju televizije. Za vreme njihove vlasti na „Kopernikusu“ je Srpska napredna stranka poslednjih šest meseci imala dva ili tri sata zakupljenog termina, i to je bilo sve. Godine 2012. su bile kržljave društvene mreže, veoma slabo dostupne velikom broju građana u Republici Srbiji.Danas, u eri društvenih mreža, kada se preko 70% građana obaveštava preko društvenih mreža, daleko su povoljniji uslovi za opozicioni rad nego što je tada bilo.

Danas ni to im nije dobro, oni i dalje pričaju o tome kako mediji nisu slobodni i pri tome najviše galame neregistrovani mediji, jer imate u Srbiji niz neregistrovanih televizija, imate niz neregistrovanih portala, imate neregistrovane političke stranke, imate neprijavljene skupove, dakle, niko ih ne ubija, čak ni prilikom drumskog razbojništva i sprečavanja slobode kretanja, gde su neki iz „žutog“ otišli u „zeleno“ i pri tome maltretiraju građane.Oni misle da su elita i da su samo oni narod. Mi nismo narod. Oni koji sede strpljivo u automobilima koje su blokirali i oni koji su prebijani uz povike: „Majku ti seljačku“ itd, braneći kao Nedeljicu, znači, oni za njih nisu narod, samo su oni narod. Oni drugi koji ne misle kao oni nisu narod, to je Marinkova Bara itd, i pri tome oni misle da samo oni imaju pravo, kao elita, na slobodu, oni mogu da budu vlasnici svoje slobode, ali i naše slobode. Valjda i mi imamo pravo da mislimo, valjda i mi imamo pravo da budemo narod, međutim, oni smatraju da je to pravo ekskluzive i da to mogu da imaju samo oni u Beogradu. Oni su najnezadovoljniji, iako imaju najbolje puteve, pozorišta, stadione itd, oni glume neku elitu, jer oni su protiv države, koja najviše ulaže u Beograd.Mi imamo patriotska osećanja, mi koji znamo šta je zemlja, preko brvna, naši birači idu preko brvna da glasaju, zemljanim putem kroz blato, idu da glasaju jer znaju šta je interes zemlje, znaju šta je patriotizam, znaju šta znači spašavati državu od nesrećnika koji su se okupili oko Šolakovog, je li tako, gospodine Đukanoviću, i Đilasovog biznisa. To sam govorio kod vas u televizijskim emisijama još pre četiri-pet godina da će se oni svi okupiti oko tog biznisa da brane Šolaka i Đilasa, koji su postali gazde za vreme njihove vladavine, a sada su oni postali njihove sluge. Znači, pomogli su im da postanu gazde, a sada su postali njihova sluganerija.Zamislite, na izborima derbi, derbi na izborima, zamislite kako to oni zamišljaju. „Multikom“ protiv „Sautemptona“. Đilas igra centarfora, a Marinika će tek da odluči za koga će da brani, nosilja liste, ona će tek da vidi, naša visokopreletačica, za koga bi ona htela da brani. Zamislite Sergeja Trifunovića kao upravnika u Moraviću, tamo upravnika, jer on od koka misli da je kokain, za njega je koka kokain, i zamislite Čeda mu pomaže, Čeda pomoćnik, l'?E, tako oni vide demokratiju. Ono što je gospodin Vučić omogućio opoziciji, da budem iskren, ja im nikad ne bih dao. To nisam ni krio. Dakle, ja nikada ne bih dozvolio da mogu tako neregistrovanim medijima, sa neregistrovanim strankama, sa neprijavljenim skupovima, da divljaju po drumovima, jer bih tražio da se silom zakona spreči zakon sile koji oni guraju ovih meseci, razni ekolozi kojima je svetinja – neće oni ovo, neće ono. Uglavnom gledaju da spolja im neko pomogne, jer Srbiju niko ne može srušiti spolja, dok ne nađu neke nesrećnike koji su voljni da im pomognu iznutra.Setite se generala Simovića, isti raspored snaga, tamo neki Britanci, tamo neki, dobro, Amerikanci su još bili daleko, dao bog da su toliko daleko i ostali, setite se generala Simovića. Sad shvatam koje su ga misli naterale da bude izdajnik, da za 200.000 funti uvede Srbe u rat i da pobegne kao Teodorović, da pređe maltene na agresorsku stranu kao Teodorović, odnosno da ode u London, u Veliku Britaniju, uvede kraljevsku vojsku u rat, omogući rasparčavanje bivše Jugoslavije, time u Jajcu nastaje onaj biološki fenomen – iz jednog Jajca šest proizvoda, šest republika. Dakle, bez njega se to ne bi desilo.Srbiju je gurnuo u propast, a onda došao jel tako gospodine Martinoviću, da svedoči protiv Draže Mihajlovića koga je on uvukao u rat i poslao da preko planina i gudura ratuje i da se bori, nažalost i protiv komunista koji su želeli da kroz revoluciju. Sad shvatam šta je nagnalo Simovića, po ponašanju ovih iz današnje opozicije koji su spremni, ja to nikada nisam bio spreman, da igram kako drugi svira. Oni koji su naučili da igraju kako drugi svira, očigledno lako nađu gazdu svirača. Jednog trenutka je to Tanja Fajon, drugi put ova fon Kramon, koja nam se bori za ekologiju i ako je njena država učestvovala u bombardovanju osiromašenim uranijom ove zemlje i valjda ona misli da je litijum toliko štetan, a da eto, osiromašeni uranijum lekovit.Vrlo lekovit.Vrlo je jasno da su se međusobno udružili, da ovi koji nas spolja pritiskaju i ovi nesrećnici koji im iznutra pomažu, da su voljni, ne da obore vlast u Srbiji, nego da ponovo Srbiju vrate putem u muzej

da pozivaju na sukobe. Ja moram da podsetim nesrećnike okupljene oko Đilasa, da u sukobu samih sa sobom sigurno gubimo mi, da je Dučić davno rekao da naši sukobi mržnji, jedinu korist imaju naši neprijatelji. Moj savet im je da poslušaju Dučića i da shvate od međusobnih podela i mržnji i međusobnih sukoba svakako da mi nećemo imati korist, nego će korist imati naši protivnici i neprijatelji.Ja bih voleo da naši protivnici, neprijatelji imaju načelnike generalštaba, tipa na našu nesreću nemaju, tipa, Zdravko Ponoš jer u tom slučaju ne bi postojala neke opasnosti iz okruženja protiv države Srbije. Na našu nesreću oni nemaju takvu vrstu načelnika generalštaba koji bi razoružao vojske u okruženju, to se desilo samo Srbiji, njima je lakše bilo da kupe Ponoša, a posebno govorim o Hrvatima, nego da nego da isfinansiraju neki efikasan raketni sistem protiv tenkova.Ono što kao manjinski partner, ja molim vladajuće stranke koje su daleko veće i moćnije od mene od njih mi nećemo tražiti ništa, sem ubedljive pobede nad ovim nesrećnicima. Hvala. Zahvaljujem se ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Pošto su govorili svi predsednici ili ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa prelazimo na listu govornika.Prva po prijavama za reč je narodna poslanica Misala Pramenković. Zahvaljujem poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka, predstavnici ministarstava, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je veoma važan set izbornih zakona kao i drugih zakona koji su donekle produkt promene izbornih zakona i dosta toga smo danas u obrazloženjima čuli.Naime, postignuta rešenja su prevashodno rezultat dijaloga koji se vodio poslednjih meseci i ono što je veoma važno jeste da se kada se postigne kompromis određeni između vladajućih stranaka i opozicije i dođe do određenog rešenja, a sve u cilju poboljšanja izbornog procesa, jeste svakako za pohvalu, jer ne trebamo gledati kratkoročno na ove promene, već kao pozitivan efekat koji će se dugoročno odraziti na sve izborne procese i ne smemo gledati i na stvari koje se direktno samo na nas odnose, da li nas pogađaju ili ne, već da nastojimo da zakonska rešenja budu što kvalitetnija što bolja i da što manje izmena i dopuna kasnije zapravo i zahtevaju.Poslanici SPP na čelu sa našim liderom, rahmetli, akademikom Muamerom Zukorlićem, su uzeli aktivno učešće u dijalogu i svojim konstruktivnim predlozima svakako doneli i između ostalog ovim zakonskim rešenjima koja danas imamo na dnevnom redu.Svakako da je naš fokus bio u tim pregovorima da se poboljšaju izborni uslovi kada su u pitanju same liste nacionalnih manjina. U tom smislu bilo je nekoliko predloga koji su i uvršteni, kao što smo već čuli, smanjenje broja broja overenih izjava ili potpisa sa deset na pet hiljada za liste nacionalnih manjina je bitna promena i smatramo sasvim adekvatna u odnosu na pređašnje rešenje.Sa druge strane, sada liste nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata. One liste nacionalnih manjina koje budu osvojile osvojile manje od tri posto njihov količnik će se uvećati za 35% što je takođe značajno.Ono što je bio jedan od naših zahteva, a koji se ovog puta nije našao u ovom setu zakona koji će verovatno kao i što ste i sami istakli biti produkt neke šire promene i da kažemo obnove samog izbornog sistema, jeste pitanje smanjenja broja poslanika kada su u pitanju liste nacionalnih manjina, pri formiranju poslaničkih klubova u Skupštini, u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa pet na tri posto To bi svakako podrazumevalo da Zakon o Narodnoj skupštini promeni i očekujemo da će se to u budućem periodu i desiti.Zatim, tu su pored ostalih i Zakon o finansiranju političkih aktivnosti koji je veoma važan, na neki način će pospešiti transparentnost transparentnost i efikasnost prilikom samih izbornih procesa. Zahvaljujem. **Elvira Kovač** Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik, Vladan Glišić. **Vladan Želim prvo da izjavim saučešće porodici gospođe Ksenije Vučić koja se upokojila, koju sam imao čast da poznajem i znam da je dosta uticala i na naš politički i medijski sistem.U vezi sa zakonima o kojima danas razgovaramo, hteo bih da skrenem pažnju na to da Zakon o platama državnih službenika i nameštenika, rešava dosta dobro neke kategorije, međutim, izostavlja rešenje problema one kategorije državnih službenika i nameštenika koji omogućavaju da ove naše sednice budu održavane, to su se ove prateće službe u domu Narodne skupštine i zgradi Narodne skupštine, oni imaju problem sa svojim platama koje su dosta niske i molim nadležne da obrate pažnju na to jer su me njihovi predstavnici zamoli da se to signalizira.Što se tiče zakona koji su danas predloženi, ja ću u danu za glasanje glasati za sve ove zakone i u tom smislu činim nešto zbog čega će mi sigurno kolege iz drugih opozicionih grupacija zameriti.Takođe, sada u predvečerju izborne kampanje u kojoj ćemo svi jedni o drugima govoriti nekad i preterano i preoštro, želim da uradim još nešto, a to je da da čestitam vladajućoj većini, kolegama iz vladajuće većine, pre svega iz SNS, SPS i drugim kolegama iz vladajuće većine na državotvornosti, svesti, odgovornosti i na spremnosti da izađu u susret opozicionim strankama da usvoje ovaj predlog izborni izmena koje su dobre, koje dovode do društvenog konsenzusa i koje idu u dobrom pravcu rešenja našeg izbornog sistema.Sada ću iskoristiti priliku da se nadovežem na ono što je ministarka Obradović rekla, vezano za to da ovo neće biti promena izbornih uslova samo za ove izbore već da će se ozbiljno razmišljati i nastaviti i posle izbora da se radi na promeni celog izbornog sistema. To je neophodno i dobro i u tom smislu ću iskoristi ovo vreme koje mi preostaje da kažem nekoliko ideja o tome kako narodna mreža vidi potrebu za promenom izbornog sistema, pre svega zato što mislimo da je naš politički sistem koji već 30 godina luta i levo i desno, došao u situaciju da je toliko bolestan da pravi probleme daljem funkcionisanju države.Taj politički sistem podrazumeva da kao kada lekar ima bolesnika koji ima nekoliko sistemskih bolesti, on ne može da leči samo jednu, već mora da paralelno nekoliko tih sistemskih bolesti, nekih važnih organa. Izborni sistem je samo jedan deo toga. Dakle, potrebno je izvršiti promene u izbornom sistemu, promenu u medijskom sistemu i promenu u partijskom modelu da bismo došli do toga da postignemo ono što svi primećujemo, a to je da celo društvo misli da ovaj politički sistem više ne funkcioniše kako treba.U

vezati više za birače nego za političke stranke. Kako to može da se postigne? Pretpostavljam da je najbolje razmišljati na nivou Srbije o nekom mešovitom, što većinskom, što proporcionalnom sistemu, ima više modela o kojima ne mogu sada da pričam.Ali je jedna stvar vrlo bitna, a to je da bar na lokalnom nivou možemo da primenimo većinski sistem, jer na taj način bi dobili potpuno vezivanje lokalnih odbornika za svoje birače, a prekinuli bi tu neprijatnu vezu stranačkih centrala ka lokalnom nivou.Pored nivou.Pored ovih i mnoge druge promene treba uraditi, međutim ništa nam neće značiti promena izbornog sistema ako nastavimo da živimo u medijskom sistemu koji je potpuno nefunkcionalan, koji je potpuno neprijatan neprijatan i koji se najmanje svodi na to koliko će se koji politički predstavnik, dali vlasti ili opozicije ili neke stranke više slikati na medijima ili manje.To jeste bitno, ali nije ključno. Dok se te bitke vode mi zaboravljamo da u ovom trenutku usled jedne neprirodne privatizacije medija većina Srbije nema svoje lokalne javne servise.Paradoksalno je da smo mi u skladu sa zahtevima Evropske unije mogli da imamo i regionalne javne servise, bar na nivou Austrije koja ima šeste regionalnih javnih servisa, a mi u Srbiji imamo samo jedan pokrajinski koji se može smatrati regionalnim, pa tako građani Vojvodine su privilegovani u odnosu na građane Šumadije, moje Šumadince koji nemaju svoj regionalni javni servis, a mogli bi da imaju i drugi krajevi Srbije svoj regionalni javni servis.To je nešto što bi moralo da se vrati iz prostog razloga što je ceo deo Srbije u mraku, u tom smislu ne postoji javni interes da se to pokrije. Potrebno je u medijima uvesti jer ne možete govoriti o nezavisnim medijima, mediji mogu da budu samo objektivni i profesionalni. Da bi to mogli, moraju da budu novinari zaštićeni. Nedopustivo je da u mnogim medijima ne postoje sindikati novinara. Država tu mora da interveniše.Novinari treba da budu licencirani, tako da se razlikuju od civilnih novinara i da tako budu zaštićeni, a da mediji ne mogu da se osnuju bez određenog broja licenciranih novinara.Što se tiče partijskog modela nama su potrebne kadrovske partije sa kolegijalnim organima, a ne masovne partije sa jakim liderima i to su sve stvari koje su potrebne da se dešavaju da bi mi najzad dobili sistem koji će odgovarati našem narodu i našem suverenitetu. Hvala. o čemu da razgovarate izađite van sale, a u sali da poštujemo govornika, jer ovo je visoki dom.Zahvaljujem na razumevanju.Pre nego što dam reč narodnom poslaniku, moram da vam najavim, primili ste ostavku narodnog poslanika Samire Ćosović na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Izveštaj Odbora za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ove ostavke koji je utvrdio da je podnošenjem ostavke nastupio slučaj iz člana 88. stav 1. tačka 2. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže – da Narodna skupština u smislu člana 88. stav 3. i stav 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na Predlog Odbora za administrativno budžetska i mandatno imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koji je izabrana, narodnom poslaniku Samiri Ćosović danom podnošenja ostavke.Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.Reč

građani, izmene izbornog zakonodavstva inače one koje je sprovela SNS od 2019. godine do danas, evo uključujući i ovo, su Srbiju učinile izborno najpravičnijom i najprivlačnijom državom.Režimi koji su vladali, inače u doba višestranačja koje ja potpuno pamtim, jer se 32 godine bavim politikom, od 1990. do 2012. godine nikada nisu opoziciji ponudili ovako privlačne izborne uslove. I to najbolje svedoči o pomirljivosti

koje se koristi da bi se opisao neopisivi raskoš i obilje. I upravo ta izreka opisuje raskoš i obilje izbornog ptičijeg mleka u Srbiji.Ako u Srbiji.Ako mi iz SNS i tu je gospodin Đukanović vrlo u pravu, ako budemo nastavili da poboljšavamo izborne uslove mi ćemo morati da se obavežemo da ćemo opoziciju uvoditi i preko cenzusa i u parlament, u naručju ili na krkače na našim leđima. Ja se nadam da mi to nećemo raditi.Što se tiče izmena izbornog zakonodavstva, inače tih mera fantastičnih od 1919. do danas ima 36 krupnih, ima još niz u podzakonskim aktima mera,

znači manje zastupljeni pol ne može biti zastupljen sa manje od 40%, ograničena je upotreba javnih resursa u političke svrhe, zabranjena je zloupotreba položaja direktora javnih preduzeća, izabrani su nedostajući svi članovi REM-a, bilo ih je pet.Doneti su novi propisi za javne medijske servise, osnovan je Nadzorni odbor koji nije bio osnovan 20 i nešto godina, verifikovan je jedinstven birački spisak, a onda posle septembra posle dijaloga u kome sam i ja učestvovao i to mi je bila čast da u ime stranke i u tome učestvujem, mi smo tamo osvojili 16 i mi smo sproveli 16 dogovorenih mera.Ja ću navesti samo brzo 10. Osnovano je Privremeno nadzorno telo, pola mesta je dato opoziciji, donet je obavezujuć Pravilnik medijskih javnih servisa, svi mediji moraju da objave svoje tarife, izmenjen je Zakono o elektronskim medijima, usvojene su preporuke za privremene emitere, definisana je metodologija praćenja medija tokom kampanje, ustanovljen je odgovarajući distributivni ključ na javnim medijskim servisima, usvojena je i samo regulacija

je i stalni sastav RIK, dodavanjem još 6 članova i 6 zamenika, opet u korist opozicije i promenjen je način finansiranja troškova izborne kampanje, po volji opet opozicije, to je deseta promena, od ovih 16, ima još 6.Ove poslednje izmene zakonodavstva, koje ćemo u petak izglasati, ja se nadam, jer ja ću glasati za to, dakle, opet poslednje izmene ove, koje sada raspravljamo i koje je tražila opozicija, će biti usvojene.Novine usvojene.Novine su sledeće – birač svojim potpisom može da podrži više lista, strankama nacionalnih manjina biće potrebno duplo manje potpisa, tj. 5 hiljada, produženi su rokovi za zaštitu izbornog prava, rok za predaju izbornih lista je podignut sa 15 na 20 dana uoči izbora umesto radnih tela RIK, uvodi se novi treći izborni organ, to su lokalne izborne komisije, odnosno LIK.Dakle, propisi po prvi put razdvajaju lake greške, da bi se lakše i bolje utvrdili zapisnici, koje su rešile bez uvida, uvida, imamo zaštitu izbornog prava, koje sada štiti na tri umesto na dva nivoa, dakle, RIK, LIK i Upravni sud, i podnosioci izborne liste mogu da traže uvid u 5% uzorka, po principu na teritoriji jedne izborne komisije, po principu izazova.Znači, ima još dosta promena i poboljšanja, znači ovih glavnih ima čak 36. Ja vas pita, kada je ko, pa da kažem, u novijoj istoriji Srbije, ponudio opoziciji, mi govorimo o parlamentarizmu, ali možda i o predmrtnom ovako opoziciji, ovako dobre izborne uslove. I onda se naravno postavlja logično pitanje. Naravno, Đilasovcima, zbog čega ste bojkotovali izbore 2020. godine, i zbog čega sada izlazite na izbore ukoliko je vaša odluka bila da bojkotujete bila ispravna a naravno sada ste dokazali da nije.I

promenom vlasti na ulici u krvi, preti da će i ako pobede i ako izgube, a izgubiće sigurno, da nas jure po ulicama, da nas bacaju u Savu i Dunav, da će da nam sude sudovi revolucije, a Đilasov, Jeremićev, Ponošev i Vladete Jankovića, program, su krv, osveta, revanšizam, lustracija, i obećanje, da će srušiti ne samo u Beogradu, sve što je do sada izgrađeno, a Đilas i Jeremić, inače sami ne smeju da se kandiduju pa podmeću različite marionete, kulise, paravan kandidate i Ponoša u Srbiji i Vladetu Jankovića u Beogradu.I sa tim u najtešnjoj vezi, o ovome što govorim sada, jeste kandidatura koja je danas upravo predstavljena jednog kandidata za predsednika, a to je Ponoš.Dakle, šta je problem sa tim čovekom? Čuli ste šta je o njemu sjajno govorio gospodin Marijan Rističević. Reći ću.Dakle, problem je sa Ponošom to što on Hrvatsku i Zagreb voli više od Srbije i Beograda. Problem je što je Zdravko Ponoš kandidat Hrvatske i NATO za predsednika Srbije. Problem je to što je Ponoš Đilasov kandidat.Inače, Ponoš je iz Knina. Evo, danas je upravo general Mitar Kovač rekao da Ponoš nije branio ni Knin, ni Republiku Srpsku Krajnu, dok su drugi oficiri koji su bili rodom odande redom to činili. Kaže, general Kovač da su Hrvati Ponoša kao mečku vodili u rodno selo i na Brione da se malo oporavi.Zdravko Ponoš, i to je problem, s njim je bio žuti general, odnosno načelnik Generalštaba u doba Borisa Tadića. Onda su ga Boris Tadić i svi ostali, i Đilas i Jermić smenili i otpušten je iz vojne službe zbog toga što je Ponoš, čak i za njihov ukus, dakle, čak i za ukus Tadića i Šutanovca, koji su za NATO bio isuviše za NATO i služio interesima SAD i NATO.Službe, pazite, službe su zabeležile Ponoševo obraćanje i to su zabeležile i depeše „Vikiliksa“, Ponoševo obraćanje je američkom senatoru da će sastav vojske da smanji sa 62.000 na 27.000 ljudi, pazite, čuli ste o topljenju tenkova, da će zatvoriti brojne kasarne i da će se potruditi da promeni način razmišljanja o našim oružanim snagama u smislu da budu 100% za NATO.Američke diplomate su u depešama, koji objavio „Vikoliks“, pazite, evo, to su depeše,

U tim depešama se nalazi sve ovo što sam malopre izgovorio vezano za posetu senatora Džima Inhofa itd.Od kada Đilas u svojim medijima gura Ponoša, kao kandidata za predsednika na Ponoševu sramotu on dobija podršku za kandidaturu upravo iz njegove Hrvatske.Tako je Hrvatski portal „Dnevno“ objavio tekst pod naslovom, citiram – „Oženio Hrvaticu, Srbija se konačno budi“. Hrvatski jutarnji list objavljuje tekst pod naslovom – „Oporbeni adut protiv Vučića, general oženjen Hrvaticom“. U tim tekstovima kažu da je Ponoš zaljubljen u Zagreb, jer on je tamo živeo do 24 godine i opisuju njegovu ljubav silnu prema Zagrebu.Kada

to je teza SSP-ova da je Srbija počinila genocid i Đilasova teza da su 99% Srba sa Kosova kriminalci. To je Ponošev program.Danas je Đilas predstavio isto drugog kandidata za gradonačelnika Beograda, Vladeta Jankovića. Tu moraću da priključim lične utiske, ovde sedi još ljudi koji ga poznaju, ja ga poznajem 30 godina, tako da ću sa vama podeliti određene stvari nikako tračeve i nikako neistine, već samo istinu, kao što Đukanović kaže – samo istina, uvek istina.Dakle, istina.Dakle, postaviš Đilasova marioneta u 82 godini, Vladeta Janković je izveo politički salto mortale. Evo, reći ću vam. Dakle, 7. januara 2022. godine, Janković je kritikovao i pomisao informacija o sebi, kao kandidatu i rekao je, na TV „N1“, moram biti privatan kada o tome govorim, imam mnogo, 81 godinu, predlagati nekoga u ovim godinama, ne samo što nije ozbiljno, već nije ni odgovorno. Slažemo se, ali zašto ste se onda kandidovali?I tada, pre tri nedelje, gospodin Vladeta Janković je na Đilasovoj TV „Nova S“, rekao je da se neće kandidovati i naveo je tri nemoguća uslova, u stvari da se kandiduje. Rekao je: „Kandidovao bi se, ali to je treći uslov da sam mlađi 10 godina.“ Ne znamo, da li se u međuvremenu podmladio.Gospodin podmladio.Gospodin Janković je na jednoj televiziji 2020. godine sam rekao kako je teško bolestan i naveo je, da je još 2003. godine u Londonu imao dva plućna infarkta, kraj citata, on sam to govori.Takođe, govori.Takođe, ono što je poznato, gospodin Janković se 81 godinu svog života nikada nije bavio lokalnom samoupravom. Evo, ja ću vam reći, ja sam od 1992. do 2008. godine bio opštinski odbornik u opštini Stari Grad, od 2008. godine do sada, dakle 14. godina sam gradski odbornik. Znači, apsolutno poznajem lokalnu samoupravu. On čovek se nikada nije bavio time.Ljudi moji, Beogradu je potreban gradonačelnik koji će da juri, da se bavi kanalizacijom, vodovodom, ekologijom, gradnjom, socijalom, školama, vrtićima, kao što će raditi kandidat Srpske napredne stranke kada pobedi, normalno, na izborima.Da li možete vi da zamislite Vladetu Jankovića da sve to radi? Ne možete, normalno.

citiram: „Ja, prosto, ne samo zbog svojih godina, već i stručne spreme nisam kvalifikovan da upravljam gradom, ali mogu da okupim, pazite sad, stručnu i poštenu ekipu.“Sad, stručna, poštena, ali i ekipa. Ovo poslednje je totalno urnebesno smešno i čista je kontradikcija. Pazite, Đilasova ekipa poštenih i stručnih. Samo da pitam, da li je to ona ista ekipa koja je opljačkala od 2008. do 2013. godine, Beograd i opustošila ga? Da li je to ta ekipa?Preneću vam i sledeće, isto je kontradikcija. Znači, Vladeta Janković je stao na Đilasovu listu, u stvari podržao je Đilasa. Bio sam član predsedništva 2013. godine u oktobru kada je tamo odlučivano takođe da ćemo zajedno sa Srpskom naprednom strankom da smenimo Dragana Đilasa. Ja sam bio na toj sednici, Vladeta Janković je bio na toj sednici, i Vladeta Janković i ja smo glasali za smenu Đilasa.Znači, 2013. godine, Vladeta Janković je glasao da se smeni Đilas. Sećam se šta je on tada rekao na toj sednici predsedništva. Govorio je o pljačkaškoj vlasti Beograda. U suštini, govorio je o Đilasu.Sledeće, prihvativši kandidaturu za gradonačelnika bilo kakvu, Vladeta Janković je prihvatio Đilasov i Marinikin program, a njihov program je da je Srbija genocidna.Naime, podsetiću vas i na ovo.

Međunarodnog suda pravde u Hagu koji je utvrdio da Srbija nije počinila genocid u Bosni i Hercegovini, Vladeta Janković je hvalio tu odluku i ponovio je da Srbija nije počinila genocid. Danas Janković prihvatanjem kandidature koju su mu ponudili Đilas i Marinika gazi sve ono što je radio odavno, evo do juče, tokom 23 godine, i protiv čega je glasao na organima DSS. Danas je stav Jankovića jednak Marinikinom, a to je – oboje krive Srbiju i srpski narod da su počinili genocid. Kakva bezobalna nedoslednost.Pazite, ja sam siguran da se Vojislavu Koštunici prevrće utroba od muke kada vidi svog bivšeg višedecenijskog potpredsednika Vladetu Janković da je postao Đilasova marioneta i da okrivljuje svoj narod za genocid koji nije počinjen.Inače, Jankovićev program u Beogradu, to je više puta ponovio, je rušenje spomenika Stefanu Nemanji i njegovo premeštanje, ako ne u Marinkovu baru, onda na neko drugo mesto. On ne samo što ne poštuje, naravno stanovnike Marinkove bare, pokazuje da je besramni, arogantni elitista, što je, inače oduvek i bio.Dakle, program Vladete Jankovića, osim što neće da gradi metro, što je danas i rekao na konferenciji za štampu, njegov program je i rušenje „Beograda na vodi“. Naime, on je rekao da će, praktično za glavnog arhitektu Beograda da postavi Dragoljuba Bakića.Program Dragoljuba Bakića, ko je inače kandidat liste „Ne davimo Beograd“, imate u medijima koliko god hoćete puta je to rekao – Program Dragoljuba Bakića, kandidata Vladete Jankovića za glavnog arhitektu je da će srušiti „Beograd na vodi“.Takođe, Vladeta Janković je danas to ponovio više puta i rekao da najavljuje vraćanje Glavne železničke stanice na Savski trg.

završena.Inače, danas da vidite da se radi o svojevrsnom „Bajdenu“, ali koji, da li je dementan, Vladeta Janković je danas na pitanje novinara na konferenciji za štampu na pitanje – šta će mu biti prvi korak ako dođe na vlast u Beogradu, rekao sledeće, citiram, vrlo je zabavno. Slušajte, Vladeta Janković kaže: „Prvo što ću uraditi je da sprečimo ono što nanosi neposrednu štetu, moramo da zaustavimo Lešće.“Pazite, kandidat za gradonačelnika Beograda kaže da će da zaustavi Lešće.Zašto, crni Vlajko, da zaustavimo Lešće? A Novo, a Centralno? Znate na šta to liči? To je ono - Đilasovi maratonci trče poslednji krug. Vledeta - Pantelija, Lutovac - Makisimilijan, Ponoš - Aksentije, Đilas - Milutin, Jeremić - Laki, Miki Aleksić - Mirko, Siniša Kovačević, naravno - Bili Piton, Marinika - Kristina, a Borko je ko? Pa, Đenka.Sada da se uozbiljim. Pre nešto više od godinu dana Vladeta Janković je u TV emisiji „Bez cenzure“, 29.

li slušate vi ovo? Da je bilo ko od nas rekao da će Đilasu da kucne sudnji čas, javile bi se UN, OEBS, evroposrednici. Bili bi osuđeni na smrt, izbačeni iz parlamenta, iz politike, itd, a ovo je Vladeta Janković rekao.Sada

uzdižući Srbiju, gradeći Srbiju, vakcinišući Srbiju, lečeći Srbiju, lečeći prošlost od sadašnjosti radi budućnosti i navešću samo mali deo rezultata.Nezaposlenost je sa 25%, koliko je bila 2012. godine, smanjena na minimum sada, 2020. godine, od 9%. Inflacija je najniža u poslednjih 50 godina i iznosi 1,3%, dok je u vreme žute vlasti, 2011. 11%.Od 2012. godine penzije su povećane za 30%. Prosečna zarada u odnosu na 2012. godinu je udvostručena i sada iznosi 610 evra.Srbija je prva po broju stranih direktnih ulaganja. Od 2012. godine Srbija je privukla više od 21 milijardu evra.Otvorili smo čuveni „Balkanski tok“. Koridor 10 je završen posle 50 godina.

onaj na reci Vrla na Koridoru 10 kod Vladičinog Hana, ogroman most i drugi „Žeželjev most“ u Novom Sadu posle 23 godine. Gradi se pruga Beograd - Budimpešta, a uskoro u martu će biti gotova ta deonica od Beograda do Novog Sada, gde će vozovi ići 180-200 kilometara pet godina uložena je jedna milijarda evra u zdravstvo. Izgrađene su mnoge bolnice širom Srbije. Tri kovid bolnice, KBC Niš, Klinika za interne bolesti u Vojvodini, Kamenica 3, KCV, KBC Zemun, obnovljena je Tiršova 1, gradi se Tiršova 2, a rekonstruisane su bolnice u Pirotu, Gornjem Milanovcu, Loznici, Palanci, Vrbasu, Leskovcu, Aranđelovcu, Prokuplju, a izgradnja Kliničkog centra Srbije je pri kraju.Srbija kraju.Srbija je nabavila na vreme, kada ih niko nije imao, vakcine. Sada imamo pet vrsta. Mi proizvodimo vakcine, gradimo još jednu fabriku vakcina. Kupili smo sve lekove protiv Kovida. Izgrađene su dve super moderne kovid laboratorije.Srbija

tura pomoći nezaposlenima je bila opet 60 evra, dodatna pomoć penzionerima još 50 evra. Svi vakcinisani su dobili, setimo se, 3.000 dinara, samostalni umetnici 90.000 što je jako važno, prvi put su predete, i to traje već unazad godinama, mere populacione politike. Pomognute su porodilje. Za prvo dete majke dobijaju jednokratno 100.000, za drugo dete 10.000 mesečno tokom dve godine, za treće dete 12.500 dinara mesečno u toku 10 godina i za četvrto dete 18.000 dinara tokom 10 godina.Evo, završavam. Još bolji program će biti ono što će predsednik Vučić i SNS da rade u naredne četiri godine, uzdižući Srbiju, gradeći Srbiju, vakcinišući Srbiju, lečeći Srbiju, lečeći prošlost u sadašnjosti radi budućnosti.Predaja nije opcija, pobeda je opcija. Živela Srbija!Hvala vam.

predložena rešenja, i to je najbitnije, koja su danas pred nama, a i bila su stvar dugotrajnih razgovora između opozicije i naše vlasti, pre svega imaju zadatak da stvaraju i da stvore i da ojačaju jednu klimu poverenja u izborni proces koji mi imamo u Srbiji.Želim da zbog građana Republike Srbije naglasim da je ova vlast učinila sve, da je bila spremna da razgovara na svakom mestu, u svakom obliku i, kao što vidite, da prihvati skoro sve sugestije i skoro sve predloge zaista pokazujući želju da vrati poverenje građana u izborni proces naše države i da osigura ono što stalno pričamo, a to je da imamo slobodne izbore, poštene izbore i da uvek stojimo iza tih postulata.Nije

način izbora i predsednika i poslanika. Kao što ste danas čuli, više od 17.000 će biti ljudi koji će biti na mestima izbora. Znači, apsolutno je nemoguće da se bilo koja nepravilnost desi, a da ne bude zabeležena i to je garant da ova vlast veruje u svoje rezultate i veruje u svoju sigurnu pobedu.Novi zakoni, a to mene kao predstavnika nacionalnih manjina i kao predsednika Odbora za ljudska i manjinska prava izuzetno raduje, pod posebnom stavkom se bave načinom i kandidovanjem manjinskih stranaka, odnosno manjinskih lista i ovim zakonima, i Zakonom o izboru narodnih poslanika, a i Zakonom o izboru lokalnih samouprava, se dodatno garantuje i na pravi način razrešavaju sve one dileme koje su do sada postojale. Pre svega, precizirana su jasna pravila kada će RIK utvrditi položaj liste nacionalne manjine. Zakon je to definisao kako bi se izbegle eventualne zloupotrebe kojih je, nažalost, i to je javnost mnogo puta videla u našoj državi, bilo.Posebno se obraća pažnja na prevenciju mogućih zloupotreba tako što se uvodi poseban član zakona koji je usmeren na zabranu izigravanja ovog zakona.Izbornom listom nacionalnih manjina smatra se lista koja je izabrana i Komisija utvrdila da je njen osnovni cilj njenog podnošenja predstavljanje i zastupanje interesa nacionalnih manjina, kao i zaštita i poboljšanje prava pripadnika nacionalne manjine, što je u pravu sa svim standardima, i našim i EU.Možda najznačajnija stvar za manjinske stranke jeste što je prepolovljen broj potpisa neophodnih za proglašenje liste nacionalne manjine dvostruko. Znači, sa deset hiljada sada će biti potrebno samo pet hiljada i ovo je velika stvar za nacionalne manjine, pogotovo za nacionalne manjine čija je brojnost mala u našoj državi.Svakako državi.Svakako je za svaku pohvalu uvođenje novog člana Zakona o narodnim poslanicima koji reguliše ravnomernu zastupljenost polova i u RIK-u i moram reći da to više neće biti dobra volja partija, ali podsetiti da smo mi u SDPS-u uvek vodili računa o ravnomernoj zastupljenosti polova, tako da trenutno u RIK-u imamo zastupljena oba pola.Želim pola.Želim da se osvrnem, i meni je žao što jedan izuzetno bitan zakon o kojem danas raspravljamo, zbog važnosti ovih drugih zakona, nema toliku pozornost, na Zakon o socijalnom preduzetništvu.Podsetiću vas da u Srbiji socijalna privreda iznosi, njen doprinos u bruto nacionalnom dohotku iznosi samo 0,2%, odnosno zaposleno je oko 10.000 ljudi u ovoj branši, odnosno u ovom obliku. U svetu, u nekim razvijenim zemljama, kao što je Švedska, socijalno preduzetništvo čini 10% BDP-a i u ovom sektoru je zaposleno oko 15 miliona ljudi u nekim razvijenim zemljama.Mi danas prvi put na celovit način, kroz jedan jedinstven zakon, kroz jedan zaista neophodan Zakon o socijalnom preduzetništvu, prvi put uređujemo ovu oblast i razvijamo svest o značaju socijalne ekonomije i stvaramo povoljno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva. Nema sumnje da je društveno osetljivim grupama neophodna dodatna podrška, kao i ravnopravno uključivanje u životne tokove zajednice.Sam osećaj da pripadate, koji oni imaju, da su koristan deo društva i da rade i doprinose svojoj zemlji, je zaista velika stvar. Ono što mi ovim zakonom činimo, jesti da zaista podupiremo da osobe sa invaliditetom, bilo koje vrste, dobiju šansu da rade i pokažu svoju produktivnost, jer su oni značajan deo našeg društva.Grad Novi Pazar jako puno posvećuje pažnju socijalnom preduzetništvu i u uslovima kada nismo imali ovaj zakon, grad je u saradnji sa GIZ-om finansirao socijalno preduzetništvo sa nekoliko grantova od preko 4.000. Kao primer imamo taj projekat „NP rukotvorine“, koji je uvezao ogroman broj žena ovog kraja i one su postavile državnu etno mrežu. Još mnogo je takvih primera u Novom Pazaru, gde mi zaista pokušavamo da ovaj oblik socijalnog preduzetništva ojačamo na svaki način.U svakom slučaju, obzirom da je socijalno preduzetništvo za nas iz Socijaldemokratske partije Srbije jako bitno, mi ćemo ovaj zakon podržati zdušno, kao i sve druge. Hvala vam.Reč ima potpredsednica Narodne skupštine Marija Jevđić. **Marija Jevđić** Zahvaljujem, potpredsedniče.Poštovana ministarko sa saradnicima, na današnjem dnevnom redu imamo nekoliko zakona kojima se uspostavljaju viši standardi demokratičnosti i transparentnosti celokupnog izbornog procesa. Znamo da nije u praksi da se izborni zakoni menjaju pred izbore, ali to sada radimo jer je to rezultat međustranačkog dijaloga i preporuke OEBS-a, kako bi izbornim uslovima u Srbiji bili svi relativno zadovoljni. Ovim predloženim zakonima najviše se izašlo u susret opozicionim strankama. I vi ste, ministarka, rekli, da najmanje 16.000 posmatrača, ako posmatramo i proširene sastave, to je negde oko 80.000 posmatrača će imati opozicione stranke, plus još jednog člana, plus jedan u opštinskim izbornim komisijama, to je 160 opština, po dva člana, to je još 320 posmatrača, tako da, ako žele i ako imaju ljudske resurse, mogu vrlo lako kontrolisati izbore.Što se tiče Jedinstvene Srbije, mogli ste danas čuti od mog kolege Živote Starčevića, da mi nemamo problema sa izbornim zakonima, jer znamo da oni ne utiču na volju građana, već dela. Jedinstvena Srbija je od svog osnivanja, na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, isključivo radila i jedino se vodila interesom naših građana. Pokazali smo da od đaka do penzionera, da ne spominjem zdravstvene radnike i poljoprivrednike, uvek smo pomagali i uvek ćemo pomagati i voditi se time time da je Srbija zemlja jednakih šansi za sve.Što se tiče Jedinstvene Srbije, mi smo učestvovali u međustranačkom dijalogu. Smatramo da je obezbeđena efikasna platforma za razmenu i izgradnju konsenzusa među različitim političkim snagama o pitanjima ključnim za budućnost srpske demokratije.Predlozima zakona se ne menjaju suštinski aspekti izbora za narodne poslanike, izbora za predsednika Srbije i odbornike i zadržavaju se dosadašnja zakonska rešenja koja se mogu smatrati osnovnim postulatom izbornog procesa u Srbiji.Mislim Srbiji.Mislim da novi zakoni najviše donose novinu u pogledu zaštite prava u izbornom postupku i lakšeg kandidovanja političkih stranaka nacionalnih manjina. Čuli smo danas da je za nacionalne manjine sa 10.000 potpisa smanjeno na 5.000 kao i u pogledu organizacije i transparentnosti rada organa za sprovođenje izbora.Poseban napredak se može videti kroz efikasni rad izborne komisije, koja će svoje odluke da objavljuje na svojoj VEB prezentaciji i od vremena objavljivanja odluke na VEB prezentaciji počinju da teku rokovi za podnošenje propisanih pravnih sredstava i tu neće moći doći do zloupotrebe, kao što je bilo do sada, da određene političke, obično opozicione organizacije, ne prime obaveštenja i tako oduže proces privođenja izbora kraju.Bilo je dosta polemike i oko uvođenja lokalnih izbornih komisija u izbore za narodne poslanike, ali JS smatra da se time unapređuje efikasnost izbornog postupka, ali i dodatne pravne zaštite i kontrole izbornog postupka. Verujem da u lokalnim izbornim komisijama sede odgovorni ljudi, koji će sa velikom odgovornošću pratiti i raditi izbore koji nam predstoje.Još jedna od novina koja se uvodi ovim setom zakona jeste da se prvi put zakonom propisuje rok u kome se mora sazvati konstitutivna skupština jedinice lokalne samouprave. Da bi se sprečila mogućnost opstrukcije, propisan je rok od 10 dana da predsednik Skupštine iz prethodnog saziva sazove sednicu, ali i obaveza da odredi njeno održavanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja o dodeli mandata na VEB stranici.Kao što sam i rekla, predloženi set zakona je rezultat sa jedne strane paralelnog međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima uz učešće evropskih parlamentaraca, tj. bez njihovog učešća, a sa druge strane, primenjene su preporuke Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Mislim da je to dobar način da se demokratija i pravo izbora u Srbiji što više garantuje, jer jedini interes bilo koje političke stranke, da li ona pripada vlasti ili je ona opozicija, treba da bude život naših građana i građanki.Pitanje od kojeg Srbija ne treba da odustane je da se obezbede uslovi da Srbi na Kosovu i Metohiji, mislim da danas o tome baš niko nije govorio, glasaju na sledećim izborima i da se ne ponovi situacija…Gospodine

a mislim da je ovo jako bitno pitanje. Niko nije spomenuo pravo izbora Srba na Kosovu i Metohiji i problemi koje smo imali na prošlim izborima, kada smo govorili o referendumu. Tako da je to pitanje od kojeg ne treba da odustanemo i treba da radimo na tome da kao i prethodnih godina, uz posredstvo međunarodne organizacije, omogućimo Srbima da glasaju na svim izbornim procesima koje sprovodi Republika Srbija i da im se to omogući da glasaju upravo na KiM, jer je to, mogu slobodno reći, jedan od krucijalnih načina da oni ostanu i opstanu na Kosovu.Mada je meni bila draga slika, kada je 16. januara bio Zakon o referendumu, slučajno sam se zatekla na putu ka Rašci i videla sam ogromne kolone naših građana koji su, bez obzira što im nije dozvoljeno da glasaju na KiM, stali i stali i shvatili obziljnost referenduma i organizovano krenuli da glasaju u četiri opštine u Srbiji.Pošto treba da ostavim i svojoj koleginici iz poslaničke grupe, samo želim da naglasim, a i vi ste bili deo te priče, ministarka, pre dve godine, upravo u ovo vreme, u februaru smo doneli jedan istorijski zakon što se tiče nas žena koje učestvujemo u politici, a to je da 40% žena bude na izbornim listama, odnosno i na svim mestima gde se odlučuje do dana kada ćemo biti 50:50%, JS u danu za glasanje podržaće sve predložene zakone. Zahvaljujem.

u toku današnje rasprave se mnogo govorilo o međustranačkom dijalogu, tako da ću ja pokušati da se baziram na to da su zapravo predložena rešenja u ovim zakonskim predlozima koji se nalaze pred nama rezultat, odnosno rešenja i mere iz tri dokumenta. Jedan je više puta spomenut dokument, odnosno mere za unapređenje izbornog procesa, koji su predložili kofasilitatori iliti posrednici iz Evropskog parlamenta tokom procesa međustranačkog dijaloga uz posredovanje EP, i ovo je objavljeno 18. septembra prošle godine.Drugo, mislim da je manje spominjan danas ovde, možda i nije, Sporazum o unapređenju uslova za održavanje izbora, koji su potpisali članovi Radne grupe za međustranački dijalog bez stranog posredovanja, i to 29. oktobra ove godine i treći, za koji sam prilično sigurna da nismo govorili o tome danas, su preporuke iz konačnog izveštaja Specijalne komisije Misije ODIR za procenu izbora, od 21. juna prošle godine.Nakon izbora 2020. godine Srbija je dobila dodatnih 29 preporuka, kao što je to poznato, i posle tih izbora Vlada Republike Srbije je obnovila rad Radne grupe za saradnju sa OEBS-om.Dakle, svi ovi zakonski predlozi koji se nalaze pred nama su objedinjeni predlozi iz svih tih preporuka sa tri koloseka.Dobro je što se predloženim rešenjima na sveobuhvatan način obezbeđuje pravna sigurnost, ravnopravnost svih učesnika u izborima i iznad svega utvrđuje se pravni okvir poštenih izbornih uslova. Za Savez vojvođanskih Mađara kao stranku manjinsku, najpre regionalnu manjinsku stranku, izuzetno je važno poštovanje standarda nediskriminacije i ravnopravnost svih učesnika u svim fazama izbornog procesa.Ovde je predsednik poslaničke grupe malo ranije u toku dana, dr Balint Pastor, govorio i o Ustavu, odnosno ustavnim odredbama. Dakle, poštujući aktuelni Ustav Republike Srbije, predloženim rešenjima koja se nalaze pred nama, obezbeđuje se ravnopravnost i zastupljenost pripadnika

nacionalnih manjina u predstavničkim telima, budući da je pravo na političko predstavljanje izuzetno značajno, od suštinskog značaja za političku participaciju i integraciju nacionalnih manjina.Za Savez vojvođanskih Mađara, kao što sam spomenula, stranku mađarske nacionalne manjine, su izuzetno značajne stvari koje se upravo odnose na manjinske stranke, o kojima je takođe predsednik poslaničke grupe danas govorio, a i nekoliko kolega. kolega. Da se podsetimo, jedna od najznačajnijih je da se ne menja suština, da se ostaje, pored postojećeg rešenja po kojem izborne liste nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata, po formuli tzv. prirodnog praga, s tim da se količnici koji pripadaju ovim izbornim listama, ako su osvojile broj glasova koji je ispod cenzusa od 3%, povećavaju za 35%.S

i da se utvrđuju mehanizmi zaštite od zloupotrebe ovog statusa, koje su se dešavale, nažalost, u prošlosti, postavljanje jasnih kriterijuma za utvrđivanje statusa izborne liste nacionalne manjine je važno da bi se sprečila zloupotreba posebnih odredbi i afirmativnih mera koje su uvedene za podsticanje učešća, ali zaista učešća stranaka pripadnika nacionalnih manjina.Predlogom zakona o lokalnim izborima, o kojem je najviše govorila uvažena ministarka na samom početku, se dodatno preciziraju kriterijumi za utvrđivanje statusa manjinske izborne liste. Dakle, izborna lista može imati položaj izborne liste nacionalne manjine samo onda, isključivo u tim slučajevima kada na teritoriji te nacionalne manjine zaista i ima, pripadnici zaista žive na teritoriji te lokalne samouprave, prema poslednjim statističkim podacima, prema poslednjem popisu stanovništva i ono, mislim da je ministarka to formulisala kao kriterijum maksimalnosti - ako pripadnici nacionalne manjine žive, njihov procenat je zapravo ispod 50%, do 50%, što je u potpunosti logično i sa čime se Savez vojvođanskih Mađara slaže.Predlogom zakona o lokalnim izborima izborna komisija može proglasiti izbornu listu nacionalne manjine ako podnosilac te izborne liste podnese dvostruko manji broj potpisa koji je predviđen za ostale stranke, stranke, naravno, overenih potpisa. Ovo je izuzetno značajno zato što, kao što znamo, ovim predlogom se u potpunosti menja način odnosno propisuju se potpuno drugačija pravila koliki broj overenih potpisa je potrebno za predaju izborne liste i broj tih neophodnih overenih potpisa se uopšte više ne vezuje za broj kandidata, jer kao što znamo, u do sada važećem zakonu je stajalo 30 puta broj kandidata, ako pričamo, naravno, o većim lokalnim samoupravama. Sada taj broj neophodnih overenih potpisa zavisi od broja upisanih birača.Mi svakako podržavamo što je uslišen apel nekoliko manjinskih stranaka koje su se uplašile, s pravom, da pošto su u mnogim lokalnim samoupravama gde pripadnici određenih nacionalnih manjina žive u manjem procentu ranije predavane tzv. jednotrećinske liste i, na primer, ja mogu da govorim o svom rodnom gradu Zrenjaninu, gde na 67 odborničkih mesta smo mi predavali uvek listu od 23 kandidata, minimum, znači jednotrećinska, puta 30. Dakle, do sada nam je bio neophodan broj 690 potpisa.Da nije došlo do ove afirmativne odredbe da je neophodna polovina tih potpisa, grad Zrenjanin ima, što se tiče upisanih birača više od 100 hiljada, to bi značilo da nama za predaju liste treba hiljadu potpisa, dok je do sada trebalo 690, ali ovako kako piše, da je za stranke nacionalnih manjina neophodna polovina, smanjili smo taj broj na 500. Kažem, samim tim je uslišen apel mnogih stranaka nacionalnih manjina i na ovaj način se ipak njima olakšava kandidovanje i na lokalnim izborima i u onim lokalnim samoupravama gde njihov procenat nije visok, a sve to stoji i u Sporazumu o unapređenju uslova za održavanje izbora.Ono što je najznačajnije, o čemu se najviše govorile, to je smanjenje neophodnih potpisa za republičke izbore, to konkretno stoji kao 16. mera koju su predložili kofasilitatori iz Evropskog parlamenta, konkretno da se smanji broj neophodnih overenih potpisa za predaju liste za parlamentarne izbore iliti za narodne poslanike sa 10 hiljada hiljada, kao što su kofasilitatori takođe predložili, znači to je bila konkretna mera, da se spreče zloupotrebe zakona.Imajući zakona.Imajući u vidu značaj da izborni sistem predstavlja osnovni element predstavničke demokratije i zupčanike koji omogućavaju da točkovi demokratije pravilno funkcionišu, poslanička grupa zaista pozdravlja sva rešenja kojima se dodatno poboljšavaju uslovi i položaj izbornih lista nacionalnih manjina, ali smo i svesni toga da svega dva meseca pre izbora se usložnjava proces, komplikuje proces time što se uvode lokalne izborne komisije, umesto dosadašnjih radnih tela, da su drugačije nadležnosti, ovlašćenja koja se daju RIK-u i ostalim izbornim komisijama. U pogledu efikasnosti, smatramo da je ovaj predloženi trostepeni model zaštite biračkog prava, naravno, inovativan i dobar i on je, takođe, rezultat toga što je dogovoreno, ali činjenica je da je vremena za primenu, nažalost, vrlo malo i sve ovo, svi smo svesni toga, uvođenje i kako će to da funkcioniše, prigovori itd, može vrlo zakomplikovati i usporiti ceo proces zaštite biračkog prava i objavljivanje zvaničnih rezultata izbora.Dakle, da pokušam da zaključim. Imajući u vidu značaj predloženih izmena, činjenicu da učešće nacionalnih manjina u javnim poslovima je sastavni element njihove zaštite, posebno uvažavajući pravnu sigurnost odredbi kojima se, još jednom naglašavam, unapređuju prava pripadnika nacionalnih manjina, kao i činjenicu da proces integracija podrazumeva poštovanje i dužnosti i obaveza i sa naše strane, dakle dužnosti i obaveza koje preuzimaju i pripadnici nacionalnih zajednica kao članovi jednog društva,

vesti govore o tome da će se prihvatiti amandmani koji se odnose na i sam žreb, što se tiče predsedničkih, ali što je za nas mnogo značajnije da jedan birač može da podrži jednu izbornu listu, svakako ćemo i za ove amandmane glasati.Zahvaljujem. Izvolite. **Snežana Paunović** Zahvaljujem, potpredsedniče.Uvažena ministarko sa saradnicima, poštovane kolege i građani Srbije, zaista važan set zakona, pre svega izbornih, lepo ste o tome govorili svi pre mene, ali i ne manje važni zakoni koji prate ove izborne zakone koji jesu trenutno u fokusu u Srbiji.Međutim, reći ću nešto, prosto, pre svega zato što smo svi u ovoj sali, a to je da godinu i po dana koje su iza nas pokazale su našu rešenost da zaista uradimo sve ono što je do nas kao narodnih poslanika i što se od nas očekivalo kada je rad zakonodavne vlasti. Pomogli smo onoliko koliko smo mogli uprkos otežanim okolnostima, činjenici da je i Kovid - 19 i te kako opterećivao uslove za rad svih, pa i nas ovde.Posledice svega toga što smo uradili su niz zakonskih rešenja, bezbroj akata koje smo doneli, ali i izborni zakoni o kojima govorimo danas, pre svega zato što se radi o izbornim zakonima, i o tome su govorili svi pre mene, koji su prosto proistekli negde iz jednog jednog međustranačkog dijaloga koji se vodio na dva fronta pod budnim okom, rekla bih, predsednika parlamenta, gospodina Ivice Dačića. To nije bilo ni malo lagano u ovim okolnostima.Mogla bih i da se složim sa nekima od mojih kolega koji su govorili da ovakve izmene izbornih zakona jesu direktno na štetu vladajuće većine. I jesu.Napravili smo ustupke za koje gotovo mogu da tvrdim da se ne bi dogodilo da je bilo ko drugi odlučivao o tome, ali nije loše da u 2022. godini, neposredno pred nove parlamentarne izbore koji će se dogoditi 3. aprila, omogućimo sve ono što neko smatra kvalitetnim uslovima da bi uopšte učestvovao na izborima. Čak, moram priznati, iz mog ugla gledano, da smo zakonska rešenja doneli tako da im u dobroj meri pomažemo i da na tim izborima osvoje onoliko koliko im je potrebno da bi učestvovali u parlamentarnom životu.Sve ono što je bilo do poslanika u Skupštini Srbije uradili smo, sve ono što je moglo da se dogovori probali smo da dogovorimo, ostalo je još samo da svojim programima, nadam se da će to biti način na koji će animirati građane, da ne kažem ubeđivati, dođu do onog procenta koji bi im odgovarao i kojim bi bili zadovoljni.Da li će i koliko građani imati poverenje u sve nas i nas koji smo donosioci ovih zakona i sve one koje treba da izaberu i povere im pravo i dozvole mogućnost da uopšte odlučuju o nekim budućim zakonima, zavisi od toga šta ćemo pred njih izneti.Ako to budu politikanske parole koje su bez sadržaja, ako to budu banalne izjave koje smo često gledali, pretnje ili kojekakve, sada već ne mogu više ni da se setim, a da upotrebim prosto neke termine koji su za jedan civilizovan rečnik, jer citirati bi bilo teško, onda će se, verovatno, sudariti kvalitetne ideje i kvalitetni programi oko boljitka za sve građane Srbije. Ukoliko ne budu imali jedan takav koncept, onda je zasigurno da vladajuća većina koja danas postoji neće imati nekih većih problema ni u perspektivi.Dakle, definitivno je cilj bio da se izborni proces negde još više demokratizuje i decentralizuje, da se te izborne procedure pojednostave, opet kažem, isključivo i samo zbog toga da bi motivisali sve one političke aktere koji bi da utiču na kreiranje političkih odluka, ali i da bismo napravili, pa da, lepo je to rekao kolega Đukanović, možda neki ustupke koji nisu bili neophodni za one koji će svakako i ovakav zakon i ovakve izmene kritikovati kao neadekvatne, kritikovati kao nedovoljne, kritikovati sa neke pozicije sa koje još uvek nismo našli model kako tačno da im pomognemo da građani Srbiji poveruju u ono što pričaju i obezbede im prostor da eventualno sa svojim predstavnicima uđu u visoki Dom, odnosno parlament Republike Srbije.Ne bih dalje trošila vreme na sve ono o čemu ćemo svakako kao političari svi razgovarati u predizbornoj kampanji, ali ću reći još jednu po meni jako važnu stvar, a to je da me kao ženu raduje, o tome ste, ministarka, govorili, rešenja kojima se zahtevaju da se i u RIK-u pre svega vodi računa o manje zastupljenom polu i da smo ozbiljno shvatili Zakon o rodnoj ravnopravnosti.S tim u vezi, ja sam dozvolila sebi luksuz da sa pozicije narodne poslanice iskoristim svoje pravo, predložim amandman, zatražim još veću zastupljenost žena na izbornim listama. Ipak, u finalu sam odlučila da takav amandman povučem.No, moja ideja nije bila bez osnova, ona je bila pre svega motivisana činjenicom da, polazeći od te prirodne statistike, dođemo do ravnomernog prava da odlučujemo i u političkom životu.Ne pričam o tome sada sa žaljenjem, sigurna sam da će neki parlament sutra ili prekosutra doneti takvu odluku, ovo pominjem isključivo zato što sam naišla na brdo argumenata koji su demantovali da sam u pravu. Sve sam ih saslušala, neki su bili opravdani, neki ne, ali sam naišla i na podršku za koju želim da se zahvalim pre svega predsedniku Skupštine, a onda i predsedniku Republike sa pozicije dve važne funkcije, dva, rekla bih, najuticajnija čoveka u Srbiji su razumela i moju težnju i činjenicu da u Srbiji živi 54% žena. Dakle, neka smo mi imali i takav amandman za sva ta buduća vremena kada će se neko drugi baviti ovim amandmanom ili će to postati neko prirodno stanje.Ono i na šta ću se svakako osvrnuti, ja ne znam da li je ovo što čujem u sali je dobacivanje na temu ovog amandmana ili se kolege među sobom šale na neku drugu temu, ali je simpatično, ono što mi je važno jeste da imamo još jedan zakon na koji bih se posebno zaista osvrnula, pre svega zato što je o tome jutros govorila ministarka Kisić Tepavčević. Meni je žao što ona sada nije tu, ali ja ću govoriti o Zakonu o socijalnom preduzetništvu za koji mislim da je jako važan i da je velika sreća da se napokon napokon našao pred nama i da ćemo o njemu glasati.Istina je da smo čitavu deceniju pokušavali da dođemo do zakonskog rešenja i ovo je, rekla bih, potvrda da ova vladajuća koalicija jeste, pre svega, socijalno odgovorna vlast i da vodi računa o svim društvenim grupama i njihovom socijalnom statusu.Ovoga puta nije u pitanju socijalna pomoć države, već je u pitanju jedna podrška, pre svega, teško zapošljivim kategorijama da dođu do posla i da sami sebi stvore uslove za samozapošljavanje po modelu socijalnih preduzeća.Sadržina i struktura pitanja kojim se bavi ovaj zakon potvrđuje ozbiljan pristup države, zaista, rekla bih, najugroženijim kategorijama stanovništva, pre svega ranjivih, najranjivijih društvenih grupa, do kreativnih ljudi, koji koriste inovacije i neke nove tehnologije u koje možda ili ne verujemo ili ih ne razumemo.Radna grupa, ako se ne varam, je postojala za izradu ovog zakona i sigurna sam da smo kao socijalisti dali pun doprinos radu i ove radne grupe koja je pokazala i pred nas poslala jedan zakon na koji, ako ja imam precizan podatak, nema čak ni amandmana, što znači da je vrlo kvalitetno napisan. Iako pokaže neke svoje nedostatke, svakako ćemo ih rešavati, jer ni jedan zakon nije donet da ne bi mogao biti unapređen.Ja ću iskoristiti još jako malo vremena, pre svega, da naglasim da ovaj zakon jeste i podsticaj i podrška i već formiranim preduzećima kojih u Srbiji ima preko 1.200, ako se ne varam. Dakle, 1.200 pravnih subjekata koji posluju po načelima socijalne ekonomije.Tu se pre svega radi o zadrugama, udruženjima građana, fondacijama, preduzećima za zapošljavanje invalida, poslovni inkubatori i drugi manje zastupljeni oblici. Zato i naglašavam značaj jedne ovakve socijalne ekonomije za, pre svega, pa ako hoćete, i ukupan ekonomski i socijalni razvoj društva.Dakle, imalo bi se mnogo toga govoriti o svim zakonima koji su pred nama ne, ništa novo u odnosu na ono što su kolege pre mene govorile, ali ću zaista ostaviti vreme, zašli smo duboko u raspravu da se i kolege posle mene obrate i kažu šta misle. Reći ću samo da, svi zakoni koji se nalaze pred nama i koji se tiču današnjeg pretresa, ali i pretresa kojima ćemo se baviti i sutra i prekosutra, će svakako imati podršku poslaničke grupe SPS pre svega jer spadamo u kategoriju socijalno odgovorne partije koja na kraju baštini baš one tekovine levice koje poštuju čoveka i život od svog rada. Koliko god danas probali da nas plagiraju, negde mi se čini da u tom delu ostajemo autentični. Hvala vam.

perioda i Stranka pravde i pomirenja je učestvovala u oba formata tih razgovora. Dala je veliki doprinos. Učestvovala je u razgovorima sa predstavnicima EU, kao i u razgovorima stranaka koje nisu htele posrednike. Inicirala je dosta stvari od kojih su neke prepoznate i uvrštene su u ove predloge zakona. Za neke od njih je kazano da će se promisliti u nekom budućem rešenju i s tim u vezi smo zadovoljni sa onim što je postignuto, a pre ostalog sa ovim smanjenjem overenih potpisa za stranke stranke nacionalnih manjina, kao i sa odbijanjem predloga koji su bili usmeno kazani da stranke nacionalnih manjina bi morale prilikom predaje lista da imaju predznak da su stranke nacionalnih manjina na glasačkome listiću, što smo smatrali svojevrsnom diskriminacijom i što je na predlog lidera naše stranke akademika muftije Zukorlića rahmetli i odbijeno.Svi ostali predlozi su doprineli poboljšanju ukupnih uslova izbornog procesa, i naravno, dali mogućnost da na predstojećim izborima izađemo svi koji želimo da ponudimo svoje političke programe i da tražimo podršku građana za njih. Ono što je u celom ovom procesu za nas bilo važno to jeste da dijalogom, da konkretnim razgovorima uvek možemo doći do promišljanja koja vode ka zajedničkom cilju, a to je prosperitetu i opštem dobru građana Republike Srbije, a to je nešto što je u principima i načelima Stranke pravde i pomirenja.Prosto smatramo da dijalog je jedino što može do kraja izlečiti sve strane na ovim našim prostorima i što može dovesti do približavanja suprotnih stavova, bilo onih koji su unutar jednog naroda, bilo onih koji su na mešanim sredinama, bilo na celom našem regionu.S tim u vezi, podržaćemo sve ove predloge, kako je već kazano, i nastojati da i u budućnosti učestvujemo u svim onim kvalitetnim rešenjima koja će pre ostaloga učiniti da građani Republike Srbije imaju što kvalitetnije predstavnike predstavnike u svom najznačajnijem predstavničkom domu, a to je ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kao i u svim skupštinama gradskih, opštinskih sredina gde se odlučuje o njima, o njihovoj sudbini i o potrebama koje oni kao građani ove države imaju. Zahvaljujem.

uvaženi potpredsedniče Orliću.Poštovana ministarka, gospođo Obradović, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas su mnoge moje kolege govorile o onome što jeste bio proces i čime smo se bavili u prethodnih nekoliko meseci, a tiče se unapređenjem izbornih uslova, izbornih zakona i svega onoga što naravno SNS, što jeste u stvari što jeste u stvari deo našeg portfolija, svega onoga čime se bavimo, i želimo da, naravno, uz unapređenje izbornih uslova, demokratičnosti društva, ali i svih onih sloboda koje smo posle 2012. godine, uspeli da obezbedimo, prvenstveno za građane Republike Srbije, tu govorim prioritetno o ekonomskim slobodama, socijalnim slobodama, pa i onim slobodama koje se tiču poštovanja ljudskih i manjinskih prava. Da smo u tom domenu napravili velike rezultate, da je i predsednik Republike i Vlada Republike Srbije, a i naša većina ovde u parlamentu u tom procesu dijaloga pokazala jednu veliku otvorenost i pokazala, zašto to ne reći, da je mnogo otvorenija i mnogo demokratičnija od mnogih zemalja koje imaju oreol tzv. zapadnih etabliranih razvijenih demokratija. I mi to pokazujemo i tu je glavna razlika na konkretnim stvarima, na terenu i to pokazuju rezultati.O tome je govorila i moja uvažena koleginica Elvira Kovač koja je govorila o velikim rezultatima koji se tiču unapređenja prava nacionalnih manjina, njihovih izbornih prava, prava na predstavljanje i to govori jednostavno o politici predsednika Aleksandra Vučića koji je mnogo puta i u mnogo navrata pokazao da su mu svi građani Republike Srbije jednaki i da sve ono što jeste njegova vizija, sve što jeste ono što on definiše kao cilj Republike Srbije, a to je razvijena, moderna, bogata zemlja, zemlja bogatih ljudi, zemlja koja ima kapacitet, zemlja koja ima mogućnost da iskoristi sopstvene resurse da na isti način gleda na sve ljude koji žive u ovoj zemlji, koji su građani Republike Srbije bez obzira kojoj naciji, kojoj religiji

da podrži sve one napore u smislu jačanja stabilnosti u našoj zemlji, jačanja bolje saradnje, kooperacije između svih građana bez obzira na njihovu nacionalnost, s obzirom da mi u različitim delovima naše zemlje imamo, i to jeste bogatstvo naše zemlje, i naravno jedan veliki broj nacionalnih manjina.Kada govorim o mađarskoj nacionalnoj manjini, koliko su ti odnosi unapređeni, koliko to daje rezultata govori i činjenica na međunarodnom planu, danas sam čitao izjavu državnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova, gospodina Nemanje Starovića, koji je rekao da ćemo sa Mađarskom otvarati i deliti neka diplomatska predstavništva. Za sada i za početak to će biti na afričkom kontinentu i to govori o tome koliko Vučićeva politika saradnje, Vučićeva politika pružene ruke može da da rezultate i može da doprinese kvalitetu naravno i pozicioniranju geopolitičkom Republike Srbije i naravno poboljšanju života svih naših građana koji žive u Republici Srbiji.Kada je u pitanju ovaj dijalog, o kojem su moje kolege govorile tokom današnjeg dana, ja ne mogu da propustim priliku a da ne kažem da kao narodni poslanik moram da napravim jasnu distinkciju između onih političkih stranaka koje su zahtevale i koje su molile prisustvo stranaka u procesu dijaloga i onih koji su apsolutno to odbijale.Moram da kažem da mnogo više uvažavam one koji se ne slažu sa politikom SNS, koji imaju sasvim drugačiju ideološku i političku, ekonomsku platformu za Republiku Srbiju, ali koji su bili spremni da o svemu što smatraju za ključna pitanja za našu zemlju, ključna pitanja koja se tiču nacionalnog interesa, daljih razvojnih pravaca naše zemlje, razgovaraju sa svojim partnerima, sa najvećom partijom u ovoj zemlji, najbrojnijom, i našim koalicionim partnerima. Da razmenimo svoje ideje, da razmenimo svoje političke platforme i da se dogovorimo kako ćemo i kakve uslove da napravimo kako bi Srbija imala što bolje i kvalitetnije uslove za izbornu trku, kako bi imala što bolje i kvalitetnije uslove da upravo Srbija bude zemlja u kojoj će se napraviti jedan takav ambijent da ona bude zemlja koja će koja će biti zemlja konkurencije političkih platformi, ideologija, ekonomskih i socijalnih programa.Da ne budemo država u kojoj će jedan deo te takozvane, kako većina građana Srbije njih zove, te bojkotaške opozicije, samo iznalaziti nove i nove razloge zašto ova zemlja danas nije dobra, zašto nisu dobri izborni uslovi, zašto Aleksandar Vučić nije dobar i ne radi dovoljno dobro za Srbiju. U stvari, iza toga se krije jedna sasvim, sasvim drugačija agenda. To smo mogli, nažalost, da vidimo u prethodnih nekoliko meseci, nažalost, na vrlo eksplicitnim primerima, moram to da pomenem, pokušaja i pripreme atentata na predsednika Aleksandra Vučića. To jeste definitivno rezultat podržan od stranih centara moći, domaćih i međunarodnih narko kartela, ali i tajkuna ovde u Srbiji. Njima je Aleksandar Vučić jedina prepreka i najveća prepreka, kao personifikacija razvoja Srbije, Srbije koja vodi samostalnu i nezavisnu politiku, tome da Srbiju opet vrate u period od 2000. do 2012. godine, da Srbiju opet vrate na nivo prelata i dominiona kojima su upravljali neki strani centri moći, imajući u vidu isključivo njihove interese, a ne interese Republike Srbije i građana Republike Srbije.I sve ovo što se dešavalo u prethodnih nekoliko meseci, te tzv. zelene agende, ekološki pokreti, svi oni koji su se u 7,5% privrednog rasta Republike Srbije, koja je šampion u ekonomiji na nivou cele Evrope, pomamili da urušavaju ugled ove zemlje, da urušavaju sve ono što je Srbija na čelu sa Aleksandrom Vučićem stvorila i napravila za ovih šest-sedam godina, pokušavajući da nas opet svedu na nivo države koja je pred bankrotom, na nivo one države koja je egzistirala do 2012. godine, potpunim odsustvom bilo kakve geopolitičke, spoljnopolitičke, ali unutrašnje političke i ekonomske strategije za našu zemlju i za naše građane.Jasno je da su svi oni koji imaju interes i koji ne misle dobro Srbiji, kako u regionu, tako i na globalnom nivou, našli saveznike ovde u Republici Srbiji sa kojima žele zajednički da uruše sve one ideje, celokupnu onu energiju Aleksandra Vučića u stabilnost na nivou celog regiona, u ekonomski razvoj, u realizaciju svih onih projekata koji se tiču povezivanja, infrastrukture, otvaranje novih radnih mesta, novih fabrika u ovoj zemlji, inicijativa kao što je „Otvoreni Balkan“, koje se tiču celokupnog regiona, boljeg života građana u celom regionu. Svi su se oni udružili i svi oni imaju naravno i svog mentora u inostranstvu kako bi srušili Aleksandra Vučića.Jasno je građanima Republike Srbije da je to proces koji traje u kontinuitetu, da je ta brutalna kampanja koja traje već nekoliko godina takva da oni ne prezaju od toga ni da udaraju i da na jedan brutalan način ugrožavaju čak i njegovu porodicu, i njegovu decu, i njegove roditelje i njegovog brata zarad samo jednog jedinog cilja, a to je lukrativni cilj preuzimanja vlasti u Srbiji bez izbora i ponovo dolaska, do mogućnosti da upravljaju budžetom i da upravljaju resursima ove zemlje, koji su definitivno veliki i koji su interesantni ne samo njima, nego i njihovim mentorima koji ih, naravno, logistički, materijalno, novčano i na svaki način podržavaju.Dame i gospodo narodni poslanici,

svi oni su na nekih 3-4% podrške pojedinačno, koliko god da to narod vidi, koliko god da to građani Republike Srbije vide, upozoravam građane na tu činjenicu da nisu laki i da nisu bezazleni oni protivnici koji imaju stotine miliona dolara.Nisu bezazleni oni protivnici koji su do tog novca došli na, vrlo verovatno, nezakonit način, kroz korišćenje resursa, u stvari, najviše ove zemlje, Republike Srbije, da kažem narodski rečeno, koji su opljačkali resurse ove zemlje za 12 godina njihove vladavine, da bi sa tim istim novcem sa tim istim novcem kupovali, umesto da investiraju ovde u Srbiju, da investiraju u proizvodnju, da investiraju u fabrike, u nova radna mesta, takvi kao što je Šolak investiraju u Ujedinjeno Kraljevstvo. Valjda njima nije dovoljno stranih direktnih investicija, nemaju dovoljno bogatstva, nego im samo treba jedan Šolak da investira i da kupuje fudbalske klubove i da troši pare koje su ko zna kako napravljene i iznešene iz Republike Srbije u Ujedinjeno Kraljevstvo.To su vrlo ozbiljni protivnici. Mi ćemo se, kao jedna vrlo ozbiljna državotvorna partija, dobro spremati, govorićemo našim građanima i imamo šta da govorimo o tome šta smo uradili, koji su rezultati, koliko smo puteva napravili, koliko je Aleksandar Vučić fabrika otvorio, koliko je radnih mesta otvoreno. Govorićemo o tome da je danas, dve godine posle teške pandemije, stopa nezaposlenosti u Srbiji 10%, u odnosu na 26% 2012. godine. Vodićemo jednu pozitivnu kampanju, ali stalno opominjući naš narod i naše građane na to sa kakvim protivnicima se suočavamo i sa kakvim izazovima se Aleksandar Vučić, kao predsednik Republike Srbije, suočava i sa čime će se suočavati u narednom periodu. Valjda nije dovoljno to što se svaki dan bori za vitalne nacionalne interese i odbranu naših nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Nije dovoljno to što se bori za Republiku Srpsku i za uspostavljanje regionalne stabilnosti. Nije to dovoljno, nego je, nažalost, potrebno i to da imamo ljude na domaćoj ovde političkoj, ekonomskoj, privrednoj sceni koji radeći za druge, radeći za sopstvene džepove žele, i to treba otvoreno reći, na nasilan način da sklone Aleksandra Vučića.Sav ovaj dijalog i sav taj njihov performans i zahtevi o boljim izbornim uslovima, većim pravima, naravno da je to jedna šarada, naravno da je to jedna vrsta groteske, ali složiću se tu sa kolegom Đukanovićem, mi verujemo u sebe, mi verujemo u predsednika Vučića, mi verujemo u građane Republike Srbije da će oni 3. aprila znati i da znaju i danas ko razmišlja o Srbiji i kako će Srbija da izgleda i 2025. i 2030. godine, zašta imamo jasan politički, ekonomski i socijalni program, kako će Srbija da izgleda za 30 i 40 godina. Ne kako će da izgleda 4. aprila, nego kako će da izgleda za nekoliko decenija. Kako će da nas ovde bude više, kako ćemo da osnažimo našu armiju, kako ćemo da zaštitimo naše nacionalne interese, uz naravno jedan dinamičan ekonomski razvoj. Naravno, zahvaljujući tome što je Vučiću to uspelo, on postaje neprijatelj mnogima ovde u regionu i mnogima koji bi voleli da koriste resurse Srbije, kao što su to radili u prethodnih nekoliko decenija.Završiću time i moram to da napomenem, jer ja mislim, evo naš šef poslaničkog kluba gospodin Martinović je dugo, dugo u politici i dugo ovde u parlamentu i ja mislim da je ovo jedna vrsta presedana. Ja sam gledao ove tzv. kandidate koje je istakla opozicija u jednoj na toj Šolakovoj televiziji, i mogu vam reći da sam i lično bio razočaran i povređen kao građanin ove zemlje. Mogu samo da zamislim kako su se osećali ljudi koji žive u unutrašnjosti i koji žive na obodima Beograda, kako žive moji Čukaričani, gde su rođeni moja baka i deka, moj otac u Radničkoj ulici iznad Ade Ciganlije, kako su se osećali ljudi stanovnici Marinkove Bare, Borče i tih delova Beograda kada su ih javno javno u televizijskoj emisiji, kao valjda njihov glavni politički program, ismevali njihov kandidat za gradonačelnika, Vladeta Janković i njihov veliki, kako bi rekli podržavalac, nezavisni intelektualac, režiser, beogradska elita, ljudi iz kruga dvojke, Goran Marković.Možda su nam na jedan način olakšali posao, jer su u stvari prikazali u nekoliko rečenica, u nekoliko kako da kažem ekspresija njihovog lica i te šale koje su zbijali u toj emisiji između sebe, u stvari razliku između nas i njih. Razliku između Vladete Jankovića, Ponoša i razliku u odnosu na Aleksandra Vučića kojem nije bilo teško da ode i u Sjenicu, da ode i u Priboj, da ode u istočnu Srbiju, da ode kada god je trebalo i po svim mogućim vremenskim i drugim uslovima da razgovara sa najobičnijim građanima, sa seljacima, sa poljoprivrednicima, sa svima onima na koje on i mi kao SNS gledamo kao jednake građane u Republici Srbiji sa nama poslanicima, sa onima koji žive na Vračaru, sa onima koji žive na Starom Gradu ili u bilo kom gradu, opštini, selu u Republici Srbiji.Ja sam konsterniran time da danas ta vrsta neke, kako oni kažu elite koja dolazi iz kruga dvojke, može da se ponaša javno na takav diskriminatorski način, diskriminišući, ismevajući čitave, stotine i hiljade ljudi,

Šta misle o njima? Koliko preziru te ljude samo zato što oni nisu u stvari njihova kasta. Oni bi verovatno da uvedu kastinski sistem u ovu zemlju. I tako su se ponašali u periodu od 2000. godine do 2012. godine. Oni su bili vrhovna kasta. Oni su bili ti koji su trpali državne pare u svoje džepove, oni su bili ti koji imaju monopol i pravo da se bave biznisom, da vode državu, da vode državna preduzeća, da vode državne institucije i ko je sada tu glavna meta, onaj koji im je sve te kanale presekao i rekao – dosta.Srbija više neće biti šaka zobi koju svaka bitanga i baraba može da pozoba, nego će biti zemlja odgovornih ljudi, zemlja domaćina i ljudi koji imaju nameru, ali i političara koji žele dobro ovoj zemlji, koji su vrhunske patriote i koji žele posvećeno da rade svakodnevno na modernizaciji ove zemlje. Srbija to zaslužuje. Na tome hvala Aleksandru Vučiću. Imaće našu snažnu podršku u narednom periodu za sve ono što radi, za našu zemlju i nećemo dopustiti da ovakav, ne elita, nego talog nadvlada i da ikada dođe u situaciju da vodi ovu zemlju i ove građane. Hvala.

govorimo o izmenama i dopunama izbornih zakona koji su rezultat međustranačkog dijaloga koji često nije bio ni malo lak, ali je važno na kraju da smo uspeli i da smo napravili jedan izuzetno važan korak ka dugoročnom unapređenju izbornog procesa.Od svog osnivanja SDPS privržena je idealima demokratičnosti, pluralističkog i otvorenog građanskog društva. U skladu sa našim političkim

vratiti poverenje građana u izborni sistem, u izbore i unaprediti ga. Tako da se njihov glas čuje jasno, bez bojazni i sumnje u legitimitet izbornog rezultata.Unapređenje izbornog procesa i demokratske kulture je posao koji se nikada ne završava, on mora biti kontinuiran i konzistentan, zato mi ovaj proces međustranačkog dijaloga vidimo kao početak, dobar početak i nadamo se da će i na kraju ovih izbora želja za unapređivanjem izbornog postupka opstati i da će svi učesnici pokazati odgovornost, dobru volju i fleksibilnost kako bismo nastavili posao koji smo započeli uz uvažavanje i poštovanje političkih neistomišljenika i kako bismo naravno pronašli zajednički imenitelj u najvišem interesu građana koji su nas izabrali.To naravno ne znači da će rezultatima pregovora i samim procesom uvek i svi biti zadovoljni, u demokratijama i demokratskom društvu uvek su postojali oni koji se iz raznih legitimnih, ali i iz nelegitimnih razloga žale na pravila igre. Međutim, ako smo svi pošteni najpre prema sebi i ako pogledamo širu sliku izvan onoga što su samo naši interesi predložene izmene svakako unapređuju izborni postupak i izborne uslove, jer su gotovo sve stranke među kojima i one koje su bojkotovale prošle izbore, najavile učešće na njima i u tome se ogleda otvorenost vladajuće koalicije i volja da prihvati sve ono što su bili zahtevi opozicionih stranaka.Ozbiljnost naše namere u svim rundama međustranačkog dijaloga ogleda se i u našem aktivnom i konstruktivnom pristupu. Naši predlozi su bili fokusirani ne samo na kratkoročne već i na dugoročne mere, korenite reforme kako bismo izborni sistem unapredili i postojeći model proporcionalnog sistema unapredili tako da građanima omogućimo da za narodne poslanike glasaju imenom i prezimenom, što bi svakako unelo novu dinamiku, ne samo u ono kako građani vide politiku, već bi uticalo i svakako na aktivnost građana, približilo proces donošenja odluka, samim tim što bi građani glasali za one koje poznaju, čije rezultate rada cene i poštuju. To bi svakako doprinelo i uvelo jednu novu dinamiku i u sam rad političkih stranaka. fokus ovih pregovora bila su kratkoročna rešenja za probleme koji su se ticali pre svega učešća stranaka opozicije na izborima čiji je glavni fokus bio na medijskoj zastupljenosti, na lakšem finansiranju kampanje i kontroli izbornog procesa.Sa našim partnerima iz parlamentarne većine, mi smo od samog početka pokazali otvorenost i volju, odgovornost i fleksibilnost, da se izađe u susret i onima koji su u prošlosti kreirali izborne uslove i koji velikim delom i sada postoje i koji su u jednom trenutku vlast i izgubili po pravilima koja su sami doneli. To je činjenica i bilo bi zaista krajnje nepošteno i nefer govoriti u javnosti drugačije i pred nama su upravo rezultati tog, kako sam već rekla procesa koji vrlo često nije bio ni malo lak.U skladu sa predlozima i rezultatima međustranačkog dijaloga na oba koloseka doneto je 16 mera koje su utkane u izmene i dopune zakona o kojima danas razgovaramo, izmene i dopune Predloga zakona o izboru predsednika, izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima, finansiranju političkih organizacija i sprečavanju korupcije.Najznačajnije izmene koje nemaju presedan, svakako jesu proširenje stalnog sastava RIK i omogućavanje i omogućavanje onim političkim partijama koje ne samo da nisu ušle u parlament, već na izborima nisu ni učestvovale, poseban značaj ima i promena načina finansiranja kojom se omogućava povećanje javnog finansiranja kampanje od 15% poena svim učesnicima izbornog procesa i to na samom početku kampanje.Preostali kampanje.Preostali deo sredstava, dakle, 65% umesto dosadašnjih 80%, dodeliće se podnosiocima izbornih lista koje budu prešle cenzus i ušle u parlament.Izmenama i dopunama zakona o kojima danas raspravljamo unapređene su procedure prebrojavanja glasova, kontrole rezultata, popunjavanje zapisnika o radu biračkih odbora, njihovo objavljivanje itd, što je takođe bio jedan od ključnih zahteva učesnika u dijalogu.Kruna svega o tome su govorili i kolega Bačevac i koleginica Kovač, svakako jeste smanjivanje broja neophodnih potpisa za liste nacionalnih manjina sa 10.000 na 5.000 potpisa, ali i izmene kojima će se onemogućiti pojava lažnih manjinskih lista na izborima koji izvrću ruglu izborni sistem, dostignute slobode i prava nacionalnih manjina i pokušaje države i društva da kroz parlament zaštiti legitimna prava i interese nacionalnih manjina.Ono što svakako spada u tih 16 tačaka, što smo ranije već usvojili kroz izmene i dopune Zakona o elektronskim medijima, jeste osnivanje privremenog Nadzornog tela za medije, čija je nadležnost da prati i izveštava javnost o primeni Pravilnika za javne servise i praćenje sprovođenja preporuka za privatne emitere sa nacionalnom frekvencijom.Do sada je to Nadzorno telo održalo 11 sednica, uključujući i konstitutivnu, nadamo se da će uskoro biti doneto i konačno obavezujuće uputstvo i Pravilnik za rad javnih servisa tokom izborne kampanje, ti tekstovi su usaglašeni na sednici 12. januara, 14. januara upućeni su REM na dalje postupanje i verujem da će i taj proces do kraja vrlo brzo biti završen.Nadam se da će javni emiteri savesno i odgovorno primenjivati dogovorena uputstva i preporuke, da će omogućiti tačno, objektivno, pravovremeno, uravnoteženo i balansirano izveštavanje učesnicima izbora i time ispuniti svoju dužnost i odgovornost prema profesionalnim standardima, ali i prema građanima koji se upravo oslanjaju na medije kako bi doneli informisanu odluku o tome kome će na dan izbora dati dati i ukazati svoje poverenje.Na poslednjem sastanku sa evroparlamentarcima, pre nekoliko dana, naša poruka je bila jasna, da su predstojeći izbori od ogromne važnosti za dalji razvoj i unapređenje društva i države, i da će oni sudeći prema ovim izmenama zakona, biti sprovedeni na fer i demokratski način.Mi u SDPS verujemo da će usvajanjem ovih izmena zakona to tako i biti, i da će oni svi biti primenjeni u kratkom vremenskom periodu pre izbora što je bila i najveća, moram da kažem, neutemeljena i nepotrebna, bojazan i evroparlamentaraca. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala vam.Reč ima Zagorka Aleksić. Hvala potpredsedniče.Uvažena ministarko, uvažene kolege, poštovani građani, kao što smo već istakli, naša poslanička grupa će u danu za glasanje dati podršku zakonskim predlozima sa ove rasprave.Što se tiče seta izbornih zakona, smatramo da su novine koje ovi zakoni donose povoljne za subjekte koji učestvuju u izbornom procesu, kao i da sva zakonska rešenja nose poboljšanja, pre svega, u samoj organizaciji i transparentnosti izbora, i ono što je takođe značajno, što su maksimalno uvažene evropske preporuke, tačnije relevantnih tela koja se time bave.Ja bih se ipak osvrnula na Zakon o socijalnom preduzetništvu, o njemu je danas bilo manje reči, ali ovaj zakon zaista jeste dokaz kontinuiteta i trajne opredeljenosti države Srbije da donosi korisne i pre svega, odgovorne odgovorne javne politike.Građanima Srbije je poznato da JS, kao stranka prepoznatljivog socijalnog programa koji ima svoje jasne primene i u Jagodini i u drugim gradovima širom Srbije, na lokalnom nivou donosi konkretne odluke koje se tiču poboljšanja uslova života za najugroženije kategorije stanovništva.Donošenje ovog zakona ima za cilj da pomogne upravo ekonomskim najugroženijim grupama i mislimo da će ovaj zakon biti od posebnog značaja i za lokalne samouprave, jer će dati čvrst okvir za buduće postavke socijalnog preduzetništva, kao i za njegov razvitak.Ovim zakonom se definišu pojmovi koji su u vezi sa socijalnim preduzetništvom, precizira se važna društvena uloga socijalnog preduzetništva, pojedinosti koje određuju poslovanje, kao i sami program razvoja.Zakon će olakšati donatorima samu identifikaciju onih subjekata koji posluju po principima socijalnog preduzetništva i naravno, veću kontrolu zloupotreba, što će se ostvariti kroz poseban savet koji će formirati Vlada Srbije.Ulogu u razvoju i u promovisanju socijalnog preduzetništva ima i tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, razne civilne organizacije, mreže, kao i pojedinci koji pomažu pomažu i podstiču održivi razvoj i socijalnu ekonomiju.Ako pogledamo svetske brojke u Sektoru socijalnog preduzetništva, u svetu danas radi preko 40 miliona ljudi, a volontira čak oko 200 miliona ljudi. U EU u Sektoru socijalnog preduzetništva radi oko 13 miliona ljudi.U razvijenim svetskim i evropskim zemljama socijalno preduzetništvo učestvuje u značajnoj meri u ukupnom bruto bruto društvenom proizvodu. Zapadne zemlje zaista imaju dugu tradiciju i kontinuitet socijalnog preduzetništva, a što se tiče Srbije uprkos nedostatku konkretnog pravnog okvira ono je više decenija prisutno i kod nas. Donošenjem, a nadamo se i očekujemo, pre svega, adekvatnom primenom ovog zakona, ova će se oblast urediti, jer i u samom zakonu se navodi da naš pravni sistem nije do sada prepoznavao socijalno preduzetništvo, kao kategoriju od opšteg značaja.Ono što želim da dodam je da istraživanja pokazuju da je postojeći Sektor socijalnog preduzetništva u Srbiji, usmeren na socijalne ciljeve, da ima važnu društvenu misiju i ovaj će zakon biti čvrst orjentir kako onima koji su već u ovoj oblasti, tako možda i nekim budućim učesnicima u socijalnom preduzetništvu.Samo donošenje zakona treba da bude početak jedne veće i obimnije državne podrške ovoj oblasti, jer kroz jačanje kapaciteta, veću socijalnu kooperaciju konstantno praćenje aktivnosti i nastojanje da se smanje eventualne zloupotrebe, dobićemo željene efekte, a to su vidljivost i zapošljavanje i zaštita ekonomski najranjivijih. Hvala. Hvala vam.Poslednji na listi prijavljenih za reč je Radovan Arežina. **Radovan Arežina** Poštovani predsedavajući, zahvaljujem kolege i koleginice narodni poslanici, poštovana ministarko sa saradnicima, danas govorimo o setovima veoma važnih zakona, koji označavaju dalju demokratizaciju našeg društva i potvrđuju odgovornost države u više značajnih oblasti našeg života.Najpre, pred nama je set od više, od šest zakona kojima se unapređuje izborni proces u Srbiji i ozbiljan je demokratski iskorak. Što je rezultat međustranačkog dijaloga kako je do sada više puta naglašavano u izlaganjima koleginica i kolega narodnih poslanika danas.Iskoristio bih priliku, iskreno da se zahvalim i čestitam predsedniku Dačiću na velikom strpljenju i posvećenosti sa kojima je organizovao međustranački dijalog i okupio predstavnike opozicije za jedan sto, a u dva koloseka, čime se izašlo u susret kompletnoj opoziciji i po mojoj oceni oba koloseka su pokazala da je moguće sesti za sto i ne mrzeti svoje političke protivnike, bilo da su za EU ili nisu, a to je neizmerna…. predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića i ove Narodne skupštine.Ako tako mogu da kažem da su predlozi zakona o kojima danas debatujemo proizvod tog jednogodišnjeg međustranačkog dijaloga vođenog u Narodnoj skupštini gde su svi predstavnici opozicije imali mogućnost da saopšte svoje stavove, daju predloge za bolja zakonska rešenja, pre svega mislim na izborne zakone na koje opozicija uglavnom ima primedbe.Znamo da su važeći izborni zakoni doneseni u vreme kada je deo današnje opozicije vršio vlast. Tako da, sve primedbe koje su upućivali na račun izbornih zakona jesu primedbe na sopstvene zakone. To mu dođe nešto kao nova politička autofagija zakona. Autofagija je čišćenje organizma od štetnih materija, a u ovom slučaju to je predlog prečišćavanja zakona koji su oni onomad sami doneli.Sećamo doneli.Sećamo se i kako su 2000. godine insistirali na promene izbornog sistema tada je Srbija postala jedna izboran jedinica, a mandati su pripadali političkim strankama, a ne poslanicima, jer se nije glasalo za ime, već za stranku ili koaliciju koja je podnela listu. To je DOS sam promenio 2003. godine kada su socijalistima oteti mandati. Nažalost, evo i danas politički mi živimo, a DOS-a nema. Nadam se da i njegovih naslednika neće biti.Citiraću jednu našu drugaricu koja kaže - graditeljima je potrebno znanje, rad i strpljenje, a rušiteljima samo sila. Tu silu su oni pokazali 5. oktobra, ali bi izgleda da i danas preko ulice dođu na vlast. Tom delu projektovane opozicije ne odgovara ni jedan i nikakav izborni zakon, zato bi oni sigurno i danas rekli živela ulica i sponzori dolaska na vlast sa ulice.Pratili smo svih prethodnih meseci međustranačku debatu, ali i politička ponašanja pojedinih opozicionara koji sada otvoreno ne biraju sredstva kako bi narodu pokazali da su oni reper demokratije, da oni nose ideje boljeg života, samo što te ideje i programe niko nije video, niti pročitao osim njihovog proverenog modela dolaska na vlast, na vlast sa ulice.Kada je ovaj set zakona u pitanju osvrnuću se na Predlog zakona o lokalnim izborima pošto dolazim sa lokala i aktivni sam akter i učesnik zadnjih 20 godina kroz razne, i kao predsednik Skupštine, i kao odbornik 16, 17 godina i kao predsednik opštine, itd, pa mi je to nekako bliže, prosto mi daje šlagort da kažem neke stvari koje su ovde možda ne obuhvaćene, prosto i jednostavno, ta opozicija ih nije nikako stavila na dnevni red, a ona ih je donela i njoj su značajni, jer njih i ne interesuju lokali poput Kladova i poput drugih malih opština, njih interesuje Beograd, interesuje ih predsednik Republike i predsednički izbori. Na parlamentu kako tako, a ovo je samo pokazivanje kroz predloge u lokalnom zakonu, donošenju današnjeg zakona njihovog učešća, koliko njih ne interesuju da kažem male opštine koje su svet Srbije.Dva koje su svet Srbije.Dva ostala izborna zakona nose promene koje će izborni proces približavati građanima i omogućiti ih da mnogo lakše ostvare svoje izborno pravo i ovaj zakon je produkt međustranačkog dijaloga i usklađivanja sa rešenjima predviđenim Zakonom o izboru predsednika i Zakonom o izboru narodnih poslanika.Ono što je suštinski zaključak to je da svim političkim akterima, pa i celokupnoj opoziciji, olakšano učešće u izborima. Procedure su precizno definisane i u zakonima utvrđene takve olakšice da posle ovoga opozicija ako ne izađe na izbore ili ne prođe cenzus, ostaje samo nada da će nekim dekretom bez izbora dođi na vlast.Ono što je novina u Zakonu o lokalnim izborima, a to je sadržano i u ostala dva zakona jeste to što su sada precizno uređene sve izborne procedure, postupci, uslovi, a koji su ranije bili predmet akata koji su donosili izborni organi, odnosno RIK i lokalne izborne komisije. Na ovaj način povećana je pravna sigurnost izbornog postupka.Zatim, predlaže se mogućnost da glasač svojim potpisom podrži više izbornih lista, što do sada nije bilo moguće. Lično se nadam da će ovo rešenje biti izmenjeno, jer obesmišljava pravilo da svaki glasač ima samo jedan glas.Danas

i da sad u tih 300 može za dve, tri liste, onda to stvarno nema smisla, stvarno zakon ne bi ličio i ne ide nikome u prilog. A i neka ne ide nikome, ne ide demokratiji u prilog, ako ćemo i o demokratiji da govorimo na pravi istinski, iskusni način.Takođe bih pohvalio izmene koje se odnose na mogućnost overavanja potpisa. Ovo je bitno za nas sa lokala. Osim kod notara može se overavati i u opštinskoj upravi, i u sudu, odnosno sudskim jedinicama. To je veoma značajno zato što mi u Kladovu ili Negotinu, jedan je notar, zakazuje se. Sada, izvolite, imate i opštinska uprava, ima sudska jedinica. Veoma lako, veoma brzo i sa manje potpisa.Kad pominjem Kladovo, nemojte da zamerite, kao Kladovo vidim i Negotin, vidim i Boljevac, vidim i Knjaževac, vidim mnoge druge gradove širom Srbije, male opštine, manje opštine od velikih gradova kojima je ovo veoma značajno u izbornom procesu, i to je suština. Ovo treba pozdraviti. Ovo treba da pozdravi svaki građanin.Mislim da o ovome diskutuju, debatuju i žele da budu oni koji nisu učestvovali u izbornim procesima i koji obesmišljavaju na ovaj način i ovim svim sugestijama koji su sa strane i koje pratimo u medijima, pratimo na raznim konferencijama za štampu, obesmišljavaju stvarno izborni proces. Onda nemojte da se biramo. Onda dajte da se neka kozačka skupština osnuje.Na

20.000 sa 20.000 birača.Evo, konkretno Kladovo sada još uvek po zadnjem popisu pripada grupaciji od 20 do 30.000, malo pre sam naglasio, tu treba 300 potpisa. Prema tome, to je mnogo značajno, mnogo olakšava. Na prethodnim izborima smo skupili 840, 30 overenih potpisa po jednom odborniku. Opštine koje su imale više odbornika, a iste veličine skupili su 1000,1200, izađu dve, tri liste.Prosto je teško prikupiti potpise. Ovo sada omogućava i dozvoljava svakome ko smatra da svoju politiku treba da prezentuje građanima Republike Srbije, lokalnim samoupravama ima mogućnost da to iznese na najbolji mogući način, a to su izbori, izborna kampanja, ideje, predlozi i kadrove koje će staviti, odnosno koje će ljudi predstavljati, koji će predstavljati predstavljati te ljude na ovoj skupštini.Zakonom se omogućava i to da jedna odbornička grupa ima većinu članova …Dobro …Dobro je rešenje i to što ukoliko u skupštini postoji formirana samo jedna odbornička grupa ona može imati do polovine članova, odnosno zamenika, a ostale članove i zamenike će predlagati načelnik opštinske uprave iz reda zaposlenih koji poznaju izborni proces. Tako se onemogućava blokada rada izbornih organa.U celini posmatrano, novi Zakon o lokalnim izbornima nudi efikasna rešenja i daje mogućnost svim zainteresovanim političkim strankama, koalicijama i grupama građana da pod istim uslovima učestvuju na izborima.Ja bih samo dodao još na primer član 41. za lokalne samouprave, koje sada imaju… Po novom zakonu će imati izbore 3. aprila, a to je, da zapamtite, na izbornim listama je sada 40% nežnijeg pola ću ja nazvati, naših drugarica, prijateljica itd, 40%, ali u prvih pet, drugih pet, tako da znaju i da ovi što budu formirali liste tome treba da paze i to je veliki pomak i nadam se da će i predlog amandmana koji je danas moja koleginica Snežana Paunović… uz dogovor je to odloženo, da će u nekoj budućnosti Narodna skupština izglasati da to bude 50% i ja se tome iskreno nadam.Ali, jedna stvar mene zanima kod naših prijatelja iz opozicije koji nisu uopšte pogledali član 74. i ovde treba i mi da se zamislimo, a on kaže: „Odbornik kom je mandat prestao pošto je izabran na funkciju gradonačelnika, zamenika gradonačelnika i člana gradskog veća, odnosno predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i člana opštinskog veća, može po prestanku te funkcije podneti zahtev da mu se ponovo dodeli mandat u istom sazivu Skupštine ako postoji upražnjeno odborničko mesto koje pripada njegovoj izbornoj listi“.Izvinite, molim vas, kada izaberemo predsednika opštine, zamenika predsednika opštine, članove veća, a predsednik opštine i zamenik predsednika opštine se biraju iz redova odbornika,

predsednik opštine bude smenjen ili zamenik predsednika opštine ili član veća, e onda on treba… Trebalo je tu opozicija da predloži ako samo nije mislila na sebe i kako će da otme vlast. Trebali su to da predlože, a to je njihov… Ovo je deo zakona koji je još od prethodnih, koji je ona donela, da se može onaj koji je tada ušao kao odbornik na mesto onoga koji je otišao na mesto predsednika opštine da taj vrati mandat i da se predsednik opštine vrati u skupštinsku, jer on je kreirao i vodio politiku i bio je nosilac i prema tome, time, njegovom nemogućnošću povratka u Skupštinu jedna politika izborna za koju su građani glasali se time narušava.Pošto sam opomenut, ja sam hteo da završim, mi ćemo glasati za ove zakone. Žao mi je što i o nameštenicima nisam rekao to što sam još imao nameru da kažem. To je dobar predlog, dobar put.Zahvaljujem se, ministarka. To je još Branko Ružić u prethodnom mandatu… To ste zajedno određivali. To je dobro da se izjednače plate.Želim svim građanima Republike Srbije, građankama i građanima Republike Srbije da svesno i odgovorno učestvuju na predstojećim izborima i da biraju najbolje.Hvala vam.

ja bih kao zamenik šefa poslaničkog kluba Stranka pravde i pomirenja - Ujedinjena seljačka stranka podržao predloge svih ovih zakona zato što ti zakoni daju mogućnost da se u narednom periodu što se tiče izbornih zakona obezbedi nešto za nekog ko misli da mu je nekad uskraćeno da to može da ima, ali najbitnija stvar od svega ovoga jeste što naši građani Republike Srbije, svi ljudi koji žive na selu i od sela znaju ko je radio, ko nije radio i ko je kako radio prethodnih godina od 2001/2002, pa do 2012. godine.Prema mi smo sada prihvatili sve one pozitivne stvari što je na štetu ove sadašnje većine, ali to je znak da želimo samo dobro svim našim građanima, da izađu na izbore, da podrže najbolje i da država Srbija nastavi da radi još brže i jače nego što je prethodni period bio.Ja ću i sa ovog mesta zahvaliti se i reći nekoliko stvari konkretno vezano za naše lovce koji će sada imati mogućnost, što je predlog gospodina Rističevića, inače je u prethodnom periodu prethodnom periodu i Vlada Republike Srbije, odnosno nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova imalo radnu grupu zajedno sa Lovačkim savezom Srbije, sa Bratislavom Ćirkovićem, koji je predsednik Lovačkog saveza Srbije, gde su u okviru tog zakona stavljeni vrlo kvalitetni predlozi, ali taj zakon će verovatno biti u nekom sledećem mandatu, odnosno posle parlamentarnih izbora.Ovo je dobar znak da oni naši lovci koji nisu uspeli da preregistruju svoje oružje da to urade za naredne dve godine. Ja ću za to glasati, ali još jednom pozivam sve te ljude koji do sada to nisu uradili da to urade, jer stvarno nema smisla prema onim ljudima koji su radili preregistraciju oružja, koji su to uradili na vreme, a neki od njih, koji su uzeli sada zdravstveno uverenje,

da kada dođe vreme za izbore izađete da glasate za najbolje, a to je Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji su radili do sada na najbolji način.Hvala još jednom. Hvala vama i svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.Zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 11. dnevnog reda.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00